**Bebić, Luka (HDZ)** Gospođe i gospodo zastupnici, počinjemo sa postavljanjem pitanja Vladi Republike Hrvatske odnosno pojedinom članu Vlade u skladu sa odredbama Poslovnika. Članak 180., 184. Aktualno prijepodne održava se na početku svake sjednice, prije prelaza na 1. točku dnevnog reda. Prvi na redu, će postaviti pitanje

potpredsjednici i članovi Vlade. Upućujem zastupničko pitanje ministru, odnosno Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. Zakonski propisi obvezuju lokalnu samoupravu na provođenje javne nabave za opskrbu električnom energijom. Za sada nakon provedbe moguće je sklopiti ugovor jedino sa HEP opskrbom d.o.o. iz Zagreba. Cijena utrošene kilovat sata električne energije doista je nešto niža, nakon provedene javne nabave, međutim kad se u ukupnoj potrošnji izraženo vrijednosno dodaje iznos računa koji ispostavlja HEP operater, distribucijskog sustava konkretno na našem području to je d.o.o. Elektroslavonija Osijek. Ona zaračunava tzv. mrežarinu. U ukupnosti se plaća više nego prije provođenja javne nabave. Moram naglasiti i to da u financiranju izgradnje mrežarine u posljednje vrijeme učestvujemo …/Govornik se ne razumije./… uprava u odnosu negdje do jedne trećine. I postupak javne nabave je trošak. Postavljam pitanje što se time dobiva, kad je za sada jedan jedini opskrbljivač? Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Odgovorit će gospođa Tamara Obradović Mazal. Izvolite.

Uistinu, nakon 2006. godine, otkada smo potpisnica ugovora o energetskoj zajednici povezanoj sa predpristupnim pregovorima, Hrvatska mora liberalizirati tržište električne energije za sve kupce koji nisu domaćinstva. Dakle, radi se o povlaštenim kupcima koji imaju priliku i obvezu da putem javnog natječaja, ukoliko se radi o obveznicima, u tu kategoriju naravno ulaze i jedinice lokalne samouprave, da temeljem Zakona o javnoj nabavi odaberu onoga tko će distribuirati, odnosno opskrbljivati ih električnom energijom. Napominjem da to vrijedi i za plin. U tom smislu HEP opskrba je jedan od igrača, odnosno jedna od tvrtki koja u ovom trenutku na tržištu električne energije se javlja kao potencijalni ponuditelj. HEP opskrba svoje cijene temelji na tarifi, na tarifi za povlaštene kupce koji utvrđuje HERA i korisnik, odnosno tko je proveo postupak i tko je odabrao HEP opskrbu kao dobavljača, dobit će dva računa. Jedan račun za prijenos i distribuciju i drugi za naknadu za obnovljive izvore energije, u koju su uključene naravno i ostali infrastrukturni troškovi. Ono što se može dogoditi je povećanje cijene u odnosu na tarifu, na tarifu koja je zagarantirana, odnosno utvrđena putem HERA-e, jest u prijelaznom periodu između dva ugovora, znači nakon isteka ugovora do sklapanja novog sa istim istim ili novim dobavljačem, kada cijena može biti viša od propisane tarifom. Ali napominjem da taj iznos povećane cijene može po samom zakonu do novog postupka i do novog ugovora trajati samo 30 dana. Ja vam zahvaljujem na pitanju.

Gospodine ministre, prije godinu dana donijeli smo Zakon o poljoprivrednom zemljištu, sadržaj kojeg je i osnivanje Agencije za poljoprivredno zemljište. Naime agencija bi se trebala baviti okrupnjavanjem poljoprivrednog zemljišta i boljim gospodarenjem nego što je to danas slučaj. Znamo da je inače raspolaganje poljoprivrednim zemljištem rak rana hrvatske poljoprivrede, jer danas imamo oko milijun hektara obradivih, a ne obrađenih poljoprivrednih površina, na kojima raste šikara umjesto da se proizvodi hrana. Zbog toga me ministre zanima, a iz razloga što će sa 1.1.2010. godine općine i gradovi izgubiti mogućnost raspolaganja poljoprivrednim zemljištem. Što će se dogoditi ako ne oformimo Agenciju za poljoprivredno zemljište? Da li će u tom slučaju nastati anarhija na terenu pa će se zemljište dijeliti po modelu tko je jamio jamio? Zato evo mene zanima ministre koje je radnje Ministarstvo poljoprivrede poduzelo tijekom ove godine kako bi doista 1.1.2010. godine, a na zadovoljstvo naših poljoprivrednika dobili Agenciju za poljoprivredno zemljište? Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ministar Petar Čobanković. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane gospođe zastupnice, poštovana gospodo zastupnici. Slažem se, Agencija za poljoprivredno zemljište je nešto što je bilo vrlo bitno i potrebito u Republici Hrvatskoj. Kada se govori o Agenciji za poljoprivredno zemljište onda bih želio naglasiti da ona nije samo u funkciji rješavanja državnog poljoprivrednog zemljišta, nego da bi njena funkcija trebala biti dapače vrlo bitna. I na okrupnjavanju kao što ste sami rekli, i privatnog poljoprivrednog zemljišta jer jedan od većih problema hrvatske poljoprivrede je usitnjenost posjeda, usitnjenost katastarskih čestica, male površine na kojima se na žalost teško može koristiti ona rekao bih najbolja i najkvalitetnija mehanizacija koju u velikoj mjeri već naši poljoprivrednici hvala Bogu i posjeduju. Naravno da takav oblik gospodarenja poljoprivrednim zemljištem smanjuje i konkurentnost naše poljoprivredne proizvodnje. Iz tih razloga sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu se predvidjelo i osnivanje Agencije za poljoprivredno zemljište, i tijekom 2009. godine odlukom Vlade Republike Hrvatske, a temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Zakona o ustanovama formirana je agencija. U ljeto je imenovano upravno vijeće, u listopadu 2009. godine imenovana je vršitelj dužnosti ravnatelja agencija i izrađen je statut agencije. Ja vjerujem da bi sva ova, rekao bih, procedura i hodogram išao svojom jednom dinamikom da na žalost nismo upali u period ove, rekao bih, krize, recesije i potrebe smanjenja i kresanja proračuna. Iz tih razloga, i vama je isto tako poznato da i odlukom Vlade ograničeno formiranje novih institucija, ustanova, da praktično će se ići u osnivanje jedino i isključivo onih institucija koje su u direktnoj vezi sa pregovaračkim procesom za Europsku uniju. Iz tih razloga dinamika oko uspostave agencije je nešto usporena. I na žalost mi nećemo biti u stanju formirati u potpunosti Agenciju za poljoprivredno zemljište, da bi ono moglo preuzeti one nadležnosti koje joj sukladno zakonu su bile predviđene od 01.01.2010. godine. znači da ćemo morati ići u izmjenu Zakona o poljoprivrednom zemljištu, da ćemo morati zadržati postojeći način gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i moram isto tako kazati da u izmjene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu moramo ići i iz razloga jer je taj zakon na Ustavnom sudu i postoje određene, rekao bih odrednice u tome zakonu, koje nisu sukladne Ustavu Republike Hrvatske i mislimo da je bolje ići u izmjene i dopune i izmijeniti te, rekao bih odrednice, i Zakona o poljoprivrednom zemljištu, nego čekati da Ustavni sud sruši taj zakon. Evo, hvala lijepa. Hvala. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. i počne provoditi na terenu uključujući i Agenciju, jer smo mi u proračunu za 2009. godinu osigurali sredstva za uspostavu Agencije, što znači da 2010. godine ako Agencija počne raditi ona će se moći samo financirati. A Agencija je važna jer ako nemamo pravilno gospodarenje poljoprivrednim zemljištem naši poljoprivredni proizvođači se neće moći baviti niti poljoprivrednom proizvodnjom koja će biti dohodovna. Želim reći i to da imamo i obučene ljude koji su jezgra Agencije za poljoprivredno zemljište jer kroz sporazum švedske Vlade i Ministarstva poljoprivrede u 9 hrvatskih županija već 2 godine rade ljudi koji su specijalizirani za to područje i Agencija ih je trebala preuzeti. Njima se ovih dana, evo javlja da će biti raskinuti ugovori. Ja mislim da to nije dobro i molim vas ministre da se vi osobno zauzmete da se taj problem riješi. Gospođa zastupnica Marija Lugarić. Izvolite. **Lugarić, Marija (SDP)** Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora imam pitanje za ministricu Biancu Matković. Gospođo Matković meni osobno nije poznato što vi baš kao ministrica bez portfelja radite, ali možda mi možete odgovoriti na slijedeće pitanje. Naime, u Hrvatskim autocestama je, po pisanju medija, bez natječaja zaposleno više osoba koje su vam zasigurno poznate. Radi se o Željku Krapljanu za kojeg građani mjesečno izdvajaju 25 tisuća Stjepanu Klariću sa bruto plaćom od 27 tisuća kuna, Matiji Jurišiću sa 16 tisuća 500 kuna, Ivi Vukoviću i Stanku Batursu po 14 tisuća kuna. Zajedničko svim tim osobama je da su u Hrvatske autoceste dovedeni iz mirovine, odnosno da su bili kadrovi HDZ-a, saborski zastupnici, vojni ili policijski dužnosnici ili su imali neke veze i poznanstva u HDZ-u. Gospođo Matković možete li hrvatskoj javnosti i nama zastupnicima objasniti kako su i zbog čega ove navedene osobe dovedene u Hrvatske autoceste? Uz čije odobrenje i prema čijem nalogu, te zašto zapravo njih građani plaćaju? Gospodine predsjedavajući, poštovana gospođo saborska zastupnice. Pa evo da vam prvo odgovorim na ovaj prvi dio vašeg pitanja da vama nije poznato što ja radim u Vladi i koja su moja zaduženja, pa ću vam ja ukratko reći što radim. Bavim se koordinacijom i provedbom nacionalnog programa za usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske sa zakonodavstvom EU i tu vas želim izvijestiti da bez obzira što vama nije poznato, ali većini kolega je, jer se hrpu zakona i u Hrvatskom saboru donijeli. Do današnjeg dana usvojeno je 320 zakona, 890 podzakonskih akata, 292 provedbene mjere, a do kraja godine ostaje nam 8 zakona, 49 podzakonskih akata i 38 provedbenih mjera od čega 2 zakona idu ovaj tjedan na sjednicu Vlade. To je što se tiče rada koordinacije na usklađivanju zakonodavstva. Također radim i na ispunjavanju svih obaveza koja su mjerila za zatvaranje poglavlja u … /Govornica se ne razumije./… i analizu pojedinih tijela državne uprave te njihovu pripremu za onog trena kad postanemo punopravni članovi EU za njihov rad. Također bavim se gospodarskom diplomacijom kao jednim od bitnih projekata ove Vlade, radimo na povećanju izvoza, na privlačenju stranih investitora u Republiku Hrvatsku. Radim također sa kolegama u Vladi na horizontalnom umrežavanju za ispunjavanje svih naših obaveza prema EU, ali isto tako i za pripremu svih onih projekata u okviru infrastrukturnih projekata iz programa NATO saveza. Predsjednica sam hrvatskog dijela Hrvatsko-mađarske komisije, predsjednica sam komisije za granice i još nekih ostalih komisija i vjerujte mi da imam jako puno posla, a o tome što vi ne znate to znači da ne pratite dovoljno moj rad. Također želim vas izvijestiti da biti ministar bez portfelja nije prvi slučaj u hrvatskoj Vladi od kada je hrvatske Vlade. I vaša dosadašnja, evo sadašnja saborska zastupnica, bila je ministrica u Vladi i nije imala portfelj, gospođa Sobol. Što se tiče ovog pitanja vezano uz Hrvatske autoceste, želim vas izvijestiti da ja evo nisam bila nikada niti članom upravnog niti nadzornog odbora, niti članova uprave i ja definitivno nisam adresa za postavljanje ovakvog vrsnog pitanja nego resorno ministarstvo. Želim odbaciti vaše insinuacije na način na koji ste postavili pitanje, ali to je vaše legitimno pravo. Hvala vam lijepa.

Ja bih vas molila gospodine potpredsjedniče da upozorite kolege iz HDZ-a da se naprosto pristojno ponašaju. Nisam zadovoljna odgovorom na vaše pitanje jer mi odgovor na pitanje niste dali, a vaša funkcija i ranije kao i u prethodnoj Vladi i ovoj, upravo se u javnosti povezivala sa svim ovim mjestima, ja vas molim da mi dopunsko i pisanim odgovorom odgovorite zapravo koliko ljudi je iz mirovine uposleno u državnoj službi? Kad se već bavite koordinacijom nadam se da ćete uspješno iskoordinirati i odgovor na to pitanje. A vezano uz ovo što ste sve izgovorili, a što vas zapravo uopće nisam niti pitala, ako je točno da to sve radite i da zapravo nitko drugi na tom poslu ne radi i da ste vi zaslužni za cjelokupno usklađivanje zakonodavstva, onda možda da predložite da zapravo ukinemo Ministarstvo vanjskih poslova jer uglavnom to radite vi i premijerka, po ovome što vi govorite, a kad smo spajali Ministarstvo vanjskih poslova i Ministarstvo europskih integracija argument je upravo i bio da se naprosto mora sve odvijati u jednoj kući, a vi ste sad opet dislocirani posebno u Vladi. Zahvaljujem. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče pitanje upućujem ministru financija gospodinu Ivanu Šukeru. Gospodine ministre prije nekoliko tjedana bili smo svjedoci jednog gotovo nevjerojatnog prizora. Vratili ste se iz Amerike i poručili slavodobitno hrvatskom Hrvatsku za dodatnih milijardu i pol američkih dolara. I rekli ste još mogao sam i više, mogao sam zadužiti i za 3 milijarde. To ne bi možda bilo nenormalno u zemlji koja je bogata, koja ima gospodarski kapacitet te stvari podnijeti, ali sigurno nije dobro u zemlji koja već ima 41 milijardu eura inozemnog duga. Gospodine ministre, jeste li svjesni da je svaki građanin ove zemlje prosječno dužan 10 tisuća eura? Jeste li svjesni da ste pored toga vi još dodatno te građane zadužili za milijardu i pol američkih dolara? Jeste li svjesni gospodine ministre, da svako dijete koje se rodi u Hrvatskoj ne može od ove Vlade očekivati jednake šanse, pravednu državu, besplatno školovanje, ali može očekivati i dobija kao poklon od vaše Vlade 10 tisuća duga koje će tijekom svog životnog vijeka morati vratiti? Gospodine ministre, moje je pitanje vrlo jednostavno. Do kada mislite zaduživati hrvatski narod i do kada ćete se s time hvaliti? **Šeks, Vladimir (HDZ)** Ministar financija Ivan Šuker. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kada bi ovo bila istina sve što je gospodin Maras rekao, onda se ja ne bih mogao vratiti sa ... i reći da smo postigli takav rezultat kakav smo postigli. Iz jednostavnog razloga jer nitko normalan zemlju koja je ovakva kao što vi kažete, ne bi posudio svoje novce. To je jedna stvar. Druga stvar. Gospodine Maras, trebate znati da od ovih 750 milijuna eura izdanih obveznica u 5. mjesecu i ovih milijardu i pol dolara u 10. mjesecu, jedan veliki dio otpada na vraćanje dugova s kojima su s kojima su se zadužili vaše kolege od 2001. do 2003. dakle to je jedna stvar. Druga stvar. Deficit se može financirati samo i zaduživanjem i prodaje imovine. Nominalno 2003. je bio veći nego danas. Treća stvar. Obmanjivati hrvatsku javnost i reći da se Vlada zadužila za 41 milijardu je naprosto nije nije korektno. Jer gledajte, nitko ne bježi od toga da je i dug gospodarstva i dug banaka da je to sastavni dio vanjskog duga Republike Hrvatske. Međutim, kada govorite o tome onda trebate reći za koliko se Vlada zadužila. Međutim, gospodine Maras ono što vi prešućujete i što ne želite reći, je da je Hrvatska uspješno izišli na međunarodno financijsko tržište, da je dobila sjajne ocjene na američkom tržištu. Druga stvar. Meni je žao što vi kao čovjek koji se promovirate kao financijski znalac, ne znate da nakon zatvaranja knjige, sama obveznica s kojom se dobro kotira na sekundarnom tržištu dobiva ponudu da se još možete plasirati ako hoćete. I radi vas, koji očigledno prešućujete neke stvari, želim reći nešto za hrvatsku javnost. Dakle, u trenutku kada je zaključena knjiga, kada je izdana obveznica njena nominalna je bila 98 13. ovih dana na ponos nas Vlade i može biti na ponos cijele Hrvatske, sa hrvatskom obveznicom se trguje sa nominalnom 105. I to najbolje govori o tome što međunarodno financijsko tržište misli o Hrvatskoj. Druga stvar. Cijelo vrijeme pričate o nelikvidnosti. Gledajte, mi smo imali prošli tjedan imali aukciju trezoraca. 6 puta je bilo više upisa nego je bila potražnja. To je jasan znak da je hrvatsko financijsko tržište itekako likvidno. E sada se postavlja drugi par pitanja, zašto te novce ne žele plasirati? ovako demagoški nastupati, vama najbolji odgovor daju najveći i najbogatiji fondovi iz Amerike koji su ponudili Hrvatskoj da otkupe 3 milijardi njenih obveznica. Jedno tržište koje je izuzetno suptilno, koje je izuzetno osjetljivo i na kojem se Hrvatska po prvi puta pojavila sa značajnijim izdavanje obveznica je to jasno reklo. Očigledno da i to prešućujete. Prije nas su bile članice Europske unije Poljska, Mađarska i Litva. Jedino je Poljska postigla bolje uvjete od nas. Mađarska i Litva članice Europske unije daleko lošije uvjete. I ono što ću reći sa punom odgovornošću iza ovoga stojim, da je u ovom trenutku Hrvatska članica Europske unije mi bi imali sigurno daleko, daleko bolje uvjete za zaduživanje vani. I to je razlog zašto morate podržati Arbitražni sporazum i zašto ne smijete bježati od odgovornosti da bi stvorili priliku da i Hrvatska država i hrvatsko gospodarsko ima još bolje uvjete na međunarodno-financijskom tržištu. Kažem, molim vas nemojte obmanjivati hrvatsku javnost.

onda Hrvatskoj ne bi uporno padao kreditni rejting. Da je ovo što vi govorite istina, onda premija rizika na ulaganje u Sloveniji u odnosu na Hrvatsku ne bi bila 2,5 puta manja, da je ovo što vi govorite istina, hrvatski građani ne bi plaćali kamate sve više i više, umjesto kao u Europi sve manje i manje. Vi obmanjujete hrvatsku javnost i vodite hrvatsku financijsku katastrofu. Hvala Ja ću pitanje postaviti ministru kulture gospodinu Biškupiću. Gospodine ministre, u program Vlade pa onda i u obavezu Ministarstva kulture je ušla obaveza spomenika Antifašističke borbe. Ovdje mislim na Partizansku bolnicu i Bakićev spomenik na Petrovoj gori. To je još uvijek u žalosnom stanju i nisam primijetio da se tu nešto ozbiljnije radi. Pitanje je, što je Ministarstvo kulture učinilo na izvršavanju te obveze? vam gospodine potpredsjedniče. Uvaženi zastupnici. Naime, ovdje je riječ o dvije cjeline. Jedan je cjelina na centralna Partizanska bolnica baraka, 12 objekata, 2 grobna spomen obilježja i o kojima Ministarstvo kulture sustavno skrbi godinama i mogu reći da je do sada od tih 12, 10 obnovljeno. 2 su u obnovi sada i 2 vjerojatno će iduće godine do ljeta biti završeno. I na to je utrošeno negdje oko miliju kuna. I o tome se redovno skrbi. A kada je riječ o onom drugom centralnom spomeniku na Velikom Petrovcu, on isto tako ima 4 segmenta. Jedno je onaj prijemni trg, drugo turističko-ugostiteljski objekt, treće je stepenište s kosturnicom i sam spomenik. On je građen od '79. do '81. godine, tri godine. Nikada nije dovršen, nažalost. Prekinut je zbog ogromnih troškova koje ondašnja država nije mogla više vjerojatno podnijeti i zbog toga je devastacija počela već odmah nakon toga '80.-ih godina. U vrijeme rata i poslije rata evo i sada ovih dana događa se zaista, tamo se događa i daljnja devastacija spomenik je rađen od onog prokroma, pa su ljudi to skidali i odnašali. I mi smo istina bog kad sam bio tamo, vodili razgovor sa Hrvatskim šumama, budući da oni skrbe o cijelom onom dijelu i tamo to spada pod Hrvatske šume, bili oni možda mogli pomoći na neki način da se organizira nekakva služba čuvanja. Ali problem je u tome, to bi trebalo organizirati onda 24 sata. Mislim to su ogromni troškovi. Nažalost, kažem uz ovu skrb uz ovu skrb o samoj partizanskoj bolnici koja je dio normalne skrbi naše o spomeniku kulture ovdje smo na neki način, nismo našli nekakvo rješenje, ne znam kako ćemo to riješiti, moramo svi zajedno pokušati sjesti i vidjeti što se uopće tu može spasiti i što se tu može sačuvati i održati. Usput rečeno, veliki hrvatski umjetnik ... Bakić isto tako samo da vas obavijestim budući da je i o tome bilo isto govora. Onaj spomenik "Bjelovarac" koji je bio uništen on je odliven, uređen i on je spreman za montažu ovih dana u Bjelovaru. **Gajica, Ratko (SDSS)** Gospodine ministre, ja naravno razumijem sve teškoće koje ste vi ovdje spomenuli. Bojim se malo ili puno kako god hoćete brojnih dvojbi koje ste i vi sad ovdje iznijeli a da zapravo to cijelu stvar ili ne odgodi ili ne upropasti.

Već ste pet mjeseci na premijerskom mjestu. Odmah po dolasku krenuli ste u rezanje plaća, uvođenje novih poreza, harača, na povećanje PDV-a. Građani i građanske su itekako osjetili vaš dolazak na čelo Vlade, dodatno ste im ispraznili novčanike, dodatno ste ih osiromašili. U godinu dana životni standard pao je 15% a pada i dalje. Nezaposlenost i dalje galopira tako da svakog mjeseca bez posla ostane novih 500 radnika. Najavljujete nova stezanja remena, tražite daljnja rezanja plaća ali o povećanju standarda niti riječi. Moje pitanje je imate li vi i vaša Vlada ijedno konkretno rješenje koje će zaustaviti urušavanje standarda, nezaposlenost i krizu koja nas sve više steže? Hvala odnosno sve članice i članovi Vlade. Ali prije svega bih vam htjela reći da niste dobro računali, nisam pet mjeseci nego nešto više od četiri. Dakle, od 6. srpnja do danas nije prošlo pet mjeseci. Pa evo već kad želite biti precizni onda vjerujem da prihvaćate i ovu moju primjedbu. Sve što radi Vlada, dakle svi potezi Vlade u okviru programa koji sam predstavila u ime Vlade Republike Hrvatske idu za tim prije svega da Hrvatska izađe iz krize koja vjerujem da ćete se tu složiti jest globalna, dakle nije samo hrvatska, idu za tim da savladamo krizu i da se iz krize izvučemo i dakako da onda možemo obilježiti i rast standarda, rast gospodarstva koji je uvjet svih uvjeta da bi se to dogodilo. Da ima naznaka poboljšanja vjerujem da govore i vama činjenice odnosno podaci o padu BDP-a koji je dakako u prvom tromjesečju bio strašan za 6,7. Međutim, sada u drugom tromjesečju bilježimo 6,3% što svi, dakle ne ja nego oni koji sasvim sigurno se svakodnevno time bave naznačuju kao jedan od znakova mogućeg zaustavljanja i polako kako ja to sebi oslikavam a onda i drugima polako plivanje prema površini vode. Kad ćemo mi izaći na površinu jako je teško prognozirati. I kao što znate, nažalost ja sam u prilici govoriti odnosno iznositi brojke za koje za koje ne očekujem bljesak dakako jer brojke i o nezaposlenosti i o padu BDP-a su brojke koje naravno prije svega zabrinjavaju Vladu. Zato je Vlada poduzela niz niz mjera koje ću vam vrlo rado ako se s time složite podastrijeti u pisanom obliku. Dakle, to je jedan pregled mjera koje smo poduzimali i koje ovog trenutka poduzimamo da bismo riješili mnoge probleme od nelikvidnosti. Pa evo kad već spominjem nelikvidnost dozvolite da kažem dvije, tri riječi o tome da smo primjerice itekako čvrsto svojim zahtjevima zaokružili prije svega sva javna poduzeća. Ono što je važno da smo uspjeli novim akcijskim planovima dodatno uštedjeti odnosno ljudi koji vode brigu o javnim poduzećima uštedjeti dodatno gotovo milijardu i 400 milijuna kuna. Ono što je iznimno važno jest i da idemo sa tim planovima dalje. Dakle, Vlada i dalje inzistira na smanjenju mase plaća u javnim poduzećima, dakle mase plaća a ne plaća za dodatnih 10%. Kao što znate imali smo i druge mjere odnosno provodili smo od smanjenja plaća dužnosnicima, razmišljamo i dalje. Evo i jedne najave, razmišljamo i dalje u smislu dodatnih restrikcija kod povlaštenih mirovina ali i mnoge druge koje se odnose na dodatnu štednju kao što znate kroz tri rebalansa gotovo 6 milijardi kuna državnoga proračuna. Proračun koji radimo za slijedeću godinu ide tim tragom. Dakle, smanjenje rashoda svugdje gdje je to moguće dakako izuzevši sve one projekte koji su nam važni za ulazak odnosno završetak pregovora za ulazak Hrvatske u Kao što znate, mi smo u zadnjem rebalansu osigurali dodatnih 200 milijuna kuna za potporu onim tvrtkama, dakle onim poduzećima koja su u osobito teškoj situaciji, radimo na dodatnoj realizaciji toga projekta, toga plana. Sad smo pri kraju velikog projekta objedinjene javne nabave. Dakle, snažan instrument s jedne strane vjerujemo za dodatnu štednju svih korisnika državnog proračuna. Računamo da bismo mogli na taj način dodatno uštedjeti oko 350 milijuna kuna. Međutim, sasvim sigurno i snažna antikoruptivna poruka. Dakle, gospođo zastupnice mogu reći da i svi projekti koje radimo kroz Ministarstvo gospodarstva, s kojima ćete vrlo brzo biti upoznati budući da ćete vjerojatno danas i vi dati potporu novom ministru gospodarstva koji je predočio svoj program rada, koji je respektabilan moram to reći, dakle uz ljude koje ću ja angažirati, koje angažiram kao savjetnike, dakle, eminentne stručnjake na području ekonomije. Evo, meni daju za pravu najaviti i nove programe mjera. Evo, kad ste spomenuli standard reći ću da radimo vrlo intenzivno prije svega ministar financija i ja ali i drugi kolege u Vladi na jednom projektu kojim želimo potaknuti stanogradnju ali i prodaju stanova u ovom trenutku na hrvatskom tržištu kao jedan od mogućih poticatelja ukupne i potrošnje ali isto tako i mnoge druge vezane za projekte prije svega štednje s jedne strane a s druge strane poticanje gospodarstva. Mislim da i činjenica da ću danas predložiti da novi ministar gospodarstva bude upravo osoba koja dolazi iz toga područja, koja duboko i dobro razumije probleme hrvatskog gospodarstva danas da jest pokazatelj kojim smjerom želimo ići. na kraju jačanje, snaženje gospodarstva, otvaranje novih radnih mjesta, zaustavljanje nezaposlenosti jest temelj našega rada u slijedećoj 2010. godini. Pa vas evo i ovom prigodom molim da date svoj glas kad budemo danas predlagali novog ministra gospodarstva. Hvala. Ja na žalost nisam zadovoljna sa vašim odgovora, zbog toga što ste vi tu izrekli jako puno riječi, a malo toga ste konkretno rekli. I zbog toga ja moram zaključiti da se Vlada češlja dok Hrvatska gori. Dok druge zemlje iz okruženja polako izlaze iz krize, Hrvatska se zahvaljujući vama i vašoj dezorijentiranosti zakopava sve dublje. Vidjet ćemo kako će izgledati znači proračun za 2010. godinu. Ja nisam pretjerano optimistična iz ovog vašeg odgovora. I zbog toga vas molim da poštedite hrvatske građane i građanke vaših lutanja i vaših propovijedi o čistoći i njezi ruku i umjesto češljanja imidža Vlade prepustite konačno upravljanje Hrvatskom nekome tko to doista zna i umije. Hvala vam lijepa. upućujem potpredsjednici Vlade za unutarnju politiku, gospođi Đurđi Adlešić. Naime, prošli mjesec smo ovdje u Hrvatskom saboru raspravljali o nacrtu izvješća o provedbi nacionalne strategije i akcijskog plana zlouporabe opojnih droga za 2008. godinu. Međutim vrlo rijetko se spominju ovisnosti kao što su ovisnost o alkoholu, i tzv. moderne ovisnosti na koje, od kojih mislim prije svega na igre na sreću, klađenja, Internet, kocka, koje nerijetko dovode do kriminalnih aktivnosti. Pitanje za potpredsjednicu Vlade bi bilo koje mjere i aktivnosti Vlada Republike Hrvatske provela i provodi na prevenciji i smanjivanju devijantnih socijalnih pojava ovih modernih ovisnosti i na koji način se pomaže onima koji su ušli u zonu ovisnosti? Hvala lijepa. Potpredsjednica Vlade, gospođa Đurđa Adlešić. Izvolite. **Adlešič, Đurđa (HSLS)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Zahvaljujem i vama gospodine zastupniče. Točno, mi smo prije otprilike mjesec dana raspravili u ovom Saboru izvješće o provođenju strategije borbe protiv ovisnosti. Ja se zahvaljujem svim klubovima koji su tada poduprli to izvješće. I tada je već spomenuta potreba za borbu protiv nekih drugih uvjetno rečeno modernijih ovisnosti, jer alkohol sigurno nije od modernijih, ali kocka, klađenje, Internet, video igrice sasvim sigurno jesu. Postoji jedno istraživanje koje je moralo ubrzati naš rad, a to je podatak da je više od 80% mladih ljudi do svoje punoljetnosti tijekom godine dana pilo, a oko 46% tih istih se To doista govori da je potrebno provoditi i neke nove strategije, raditi sa školama, pomagati roditeljima, i mi smo organizirali jednu radnu skupinu koja je u izradi nacionalnog programa prevencije ovisnosti za mlade u odgojno obrazovnom sustavu, ali isto tako i za one koji nisu obuhvaćeni redovnim školovanjem. Zadali smo si rok do kraja ove godine. Na tom programu rade brojni stručnjaci. Ja vjerujem da ćemo do kraja godine moći predstaviti taj program. Potpitanje koje se postavili, što dok radimo na ovom programu? Radimo sa onima kojima treba pomoći prije nego se takav dokument donese. Ja ću vam reći da se u bolnici Vrapče, ali i u Sestrama milosrdnicama na posebnim programima radi sa ovisnicima o kocki, i to je doista jedna vrlo teška ovisnost sa čestim pogubnim posljedicama za obitelj. Hvala lijepa. S obzirom kao što ste i rekli da se ovdje radi baš isključivo, ne isključivo ali velikim dijelom upravo o mladima. Tim više mislim da je vaša aktivnost i u prevenciji, ali i u pomoći tim mladim ljudima više nego potrebna. Hvala lijepa.

Gospodine ministre ako je suditi po napisima u novinama, ako je suditi po televizijskim prilozima, brojnim člancima, onda nam se može činiti ili zapravo stječe se dojam da nasilje među mladima ili nasilje koje čine mladi ne jenjava. Zapravo možemo steći dojam da je ono sve brutalnije, a mene zanima što se zapravo događa i da li mi nemamo pravu sliku o tome što sve ministarstvo poduzima kako bi se nasilje među mladima spriječilo. Dakle, moje pitanje je što se čini i da li možemo nešto učiniti da javnost ipak zna koje su sve mjere poduzete? Hvala lijepa. Uvažena gospođo zastupnice, ja vam se prije svega zahvaljujem na ovom pitanju, i evo pokušat ću u najkraćim crtama odgovoriti šta je to Vlada i resorno ministarstvo poduzelo da bi se ovi trendovi Vlada je na sjednici održanoj u lipnju ove godine usvojila program aktivnosti za prevenciju nasilja među mladima za 2009. godinu. Moram reći da je prethodno u tom programu aktivnosti na koordinaciji za vanjsku politiku društvenoj djelatnosti, pored vladinih tijela, da su raspravljali i Centar za ljudska prava, pravobraniteljica za djecu, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, pravobraniteljica za osobe sa invaliditetom, ravnateljstvo Hrvatske radiotelevizije, Programsko vijeće Hrvatske radiotelevizije i Hrvatsko novinarsko društvo, i da su podržali ovaj Vladin program aktivnosti za prevenciju nasilja među mladima. Riječ je o programu koji ima 41 mjeru, a ključni cilj je tako prevenirati nasilje kod mladih. U međuvremenu, nakon toga, Vlada je usvojila i nacionalni program za mlade za razdoblje od 2009. do 2013. godine, te je usvojila i Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji. Također Vlada je uputila i preporuku jedinicama lokalne samouprave za osnivanje Savjeta za mlade, kako bi potaknula realizaciju programa u lokalnoj zajednici, a koji se odnose na mlade, što je inače zakonska obveza jedinica lokalne samouprave. Preko obiteljskih centara u 17 županija, putem seminara, radionica, tribina, predavanja dakle obiteljski centri su se uključili u realizaciju ovog Vladinog programa prevencije nasilja među mladima. Moram reći to da Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti ima dobru suradnju sa udrugama mladih, koje preko klubova mladih organiziraju provođenje slobodnog vremena, aktivnosti jel tako u slobodnom vremenu za i da je u proteklih 4 godine, dakle od 2006. do 2009. godine za sufinanciranje 30-ak udruga izdvojilo gotovo 6 milijuna kuna. Isto tako Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti sufinancira rad 4 info regionalna centra za mlade u Osijeku, Splitu, Rijeci i Zagrebu. Dakle, iz svega ovoga je vidljivo da je Vlada, a i resorno ministarstvo itekako se uključilo u provođenje ovih mjera za prevenciju nasilja među mladima. Hvala lijepa. Glavak. **Glavak, Sunčana (HDZ)** Hvala lijepo. Zahvaljujem ministru na odgovoru. Evo pobliže smo čuli dakle koje se mjere poduzimaju, ali jednako tako voljela bih da u našim medijima češće čitamo o ovim mjerama, da vidimo i pozitivne pomake, a ne da se mladi nađu samo u medijima kada se čini nešto loše, kada se napravi neka brutalnost. Pa eto mislim da je to kreiranje javnog mijenja na neki način u ingerenciji naših medija, ja ih pozivam da mladima prenesu i onu pozitivnu sliku. Hvala lijepo. Hvala gospodine potpredsjedniče. Svoje pitanje bih uputio državnom tajniku Ministarstvu obrane, gospodinu Rabotegu. Državni tajniče sukladno dugoročnom planu razvoja Oružanih snaga za razdoblje do 2015. godine ciljana brojčana veličina djelatnog vojnog sastava trebala bi biti cca oko 16 tisuća djelatnih osoba. Proteklih godina imali smo prilike vidjeti da je taj broj značajno smanjen. Moje pitanje je možete li mi reći kada će Oružane snage dostići zadanu planiranu veličinu od cca 16 tisuća djelatnih vojnih osoba? Državni tajnik Mate Raboteg. Izvolite. **Raboteg, Mate** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Dakle, vi ste dobro primijetili da smo u dugoročnom planu razvoja Oružanih snaga predvidjeli da sa 01. siječnja 2010. godine moramo imati 16 tisuća djelatnih vojnih osoba u našim Oružanim snagama. brojno stanje vojnog sastava danas nešto malo više od 16 tisuća, dakle 16 tisuća i 300 možemo reći kako je ta zadana brojčana veličina dostignuta. Smanjenje broja djelatnih vojnih osoba proteklih godina, a rekao bih također i ukupno brojčanog sastava Oružanih snaga i Ministarstvo obrane je provođena planski, pri čemu su svake godine donošeni komplementarni planovi i izdvajanja i prijema. Tako da možemo reći evo da smo mi u proteklom razdoblju od kraja 2002. godine do danas ukupno izdvojili iz sustava skoro 23 tisuće djelatnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga. Od toga preko 17 tisuća i 850 djelatnih vojnih osoba. Temeljem standarda profesionalnog razvoja koji smo precizno opisali, bilo da te osobe ne zadovoljavaju propisanu dobnu strukturu, bilo da ne zadovoljavaju uvjete razine naobrazbe koja se traži za odgovarajuću dužnost. Istovremeno smo kroz taj period planski i primali mlade osobe u sastav tako da je ukupno smanjenje djelatnih vojnih osoba nešto manje od ovoga izdvajanja, dakle negdje oko 13 Prema tome, dakle rekao sam, vodimo računa o prijemu novih mladih ljudi kroz razne Tako se vojnici primaju kroz instituciju dragovoljnih ročnika ili sa tržišta, a časnici se primaju dakle kroz program "Kadet" stipendiranjem ili sa tržišta. Na taj način, dakle kao što vidite mi smo otprilike u zadanoj veličini, ali konstantno sa ovim procesom prijema i izdvajanja poboljšavamo strukturu osoblja tako da smo na taj način znatno poboljšali strukturu u pogledu standarda profesionalnog razvoja u odnosu na stručnu spremu i u odnosu na starost vojnika poglavito koji su unutar Oružanih snaga. I mislim mi ćemo dakle, taj broj zadržavati u narednim godinama na ciljanoj veličini koju smo odredili u dugoročnom planu razvoja Oružanih snaga, ali ćemo i dalje konstantno nastaviti pokušavati strukturu Oružanih snaga finim podešavanjem i ciljanim prijemom novih osoba.

Hvala gospodine potpredsjedniče. Svoje zastupničko pitanje postavljam predsjednici Vlade. Gospođo predsjednice proljetos smo u Hrvatskoj stranci umirovljenika pokrenuli inicijativu da se analizira poslovanje i perspektiva umirovljeničkih fondova. To je ta individualna, kapitalizirana štednja. Također tražili smo drugačije uređivanje mirovine za 300-ak korisnika mirovine iz drugog stupa koji su stjecajem okolnosti morali otići u mirovinu koja im sada iznosi i do 30% manje u odnosu na umirovljenike samo iz prvog stupa. Vaš je prethodnik od toga napravio paradu. Najavio ukidanje drugog stupa i izjavio da su to od njega tražili sami umirovljenici, što je apsurdno i ne ponovilo se. Vas gospođo predsjednice pitam da li, odnosno kada će Vlada predložiti izmjene zakona da ljudi koji su u drugom stupu malo uštedjeli u 7 godina izdvajanja u drugi stup, ostvare pravo na pravičniju, odnosno bolju mirovinu? Primjera radi, gospođa koja je uštedjela u 7 godina 42 tisuće kuna prima doživotno 162 kune mirovine iz drugog stupa bez indeksacije. Ti ljudi su nasjeli na propagandu države da drugi stup rješava sve mirovinske probleme, a tu je i tadašnji krivac, tadašnji ministar gospodin Vidović. Objektivno ti ljudi nisu imali šansu dovoljno uštediti u kratko vrijeme, a nisu ni mogli predvidjeti niti su odgovorni da im je radni odnos prestao zbog stečaja ili rješavanja viška radnika. radnika. Gospođo predsjednice, možete mi dati bilo koji odgovor, samo molim vas, nemojte mi reći da ćete formirati radnu skupinu ili pak da su sami ljudi odgovorni za svoj izbor i da sada snose posljedice svoga izbora. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Predsjednica Vlade, gospođa Jadranaka Kosor. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine zastupniče, pa mogla bih vam i tako odgovoriti, kao što ste sugerirali da ne odgovorim, ali dakako da neću. Evo, reći ću, mogla bih zapravo odgovor sažeti u jednu rečenicu. Da ste ostali u vladajućoj koaliciji, imali biste danas potpuni i cjeloviti uvid o tome što radimo. Međutim niste. Tako da vam ja mogu reći sada da mi radimo na tome. Dakako da radimo užurbano. Ne osnivamo nikakve nove komisije i nova povjerenstva. Sve što smo trebali sve je osnovano. I dakako da želimo naravno učiniti sustav što je moguće prije svega održivijim za budućnost u konačnici svih nas, znači onih ljudi koji dolaze do mirovine. Ali svakako vodeći računa i o teškom položaju u kojem mnogi umirovljenici u Hrvatskoj danas žive. Ono što vam također želim najaviti jest evo da ćemo u prosincu isplatiti sljedeću ratu umirovljeničkog duga. Dakle, 840 milijuna kuna smo pripremili. Mi ćemo isplatiti unatoč teškim uvjetima u kojima svi živimo, unatoč teškoj gospodarskoj situaciji i teškoćama s kojima se gospodarstvo u cjelini, ali onda i državni proračun suočava. I podsjetit ću vas dakako da vi to vrlo dobro znate, da smo do sada isplatili 7 milijardi duga umirovljenicima i da ćemo nastaviti istim tempom do 2013. godine kako je predviđeno. Dakako da je jedna od naših želja, svakako i vaša jedna od tendencija je što je moguće veći broj umirovljenika u budućnosti u mirovinu odlaze dakako sa punim radnim stažom, da će to sigurno pridonijeti isto tako u stabilizaciji sustava. I evo želim vas informirati da su u ovoj godini primjerice znači 2009. unatoč svim poteškoćama s kojima smo se suočili rashodi za mirovine povećani za otprilike 6%. Dakle, evo svi podaci koje sam vam rekla sasvim sigurno da dovoljno govore o tome, što Vlada čini, koji su to napori. A o svemu što ćemo napraviti na tragu i vašega pitanja, dakako da ćete vrlo brzo biti informirani prije svega kao zastupnik u Hrvatskom saboru. Ponavljam, mogli ste biti kao član vladajuće koalicije, mogli se pripomoći u tome, ali eto niste, pa ćemo taj posao završiti sami. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo na odgovoru. Naravno da nisam u potpunosti zadovoljan, jer na konkretno pitanje nisam dobio odgovor da li i kada mislite to riješiti. Naravno da sam upoznat sa svime što ste rekli, jer sam sukreator i tog projekta obeštećenja. Da, da sukreator. Jer da nije bilo Hrvatske stranke umirovljenika vjerojatno nikada obeštećenja ne bi bilo. Vi to dobro znate kao i ja, jer niti ste ga vi obećavali, niti ga je SDP-e priznavao. To su činjenice. Ja vam samo molim i drago mi je gospođo predsjednice da niste nasjeli na one sugestije i drago mi je da ste ovako odgovorili. Ali bih vas molio da se ne bi to zaboravilo da nam pismeno odgovorite na ovo pitanje. Hvala lijepo. (HDZ)** Zastupnica Nevenka Marinović. Izvolite. ministru gospodinu Božidaru Kalmeti. Poštovani gospodine ministre, znamo da Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provodi niz programa i mjera kojima je cilj poboljšati konkurentnost naših brodara prije ulaska u Europsku uniju. Tako je i krajem travnja objavljen natječaj za program potpore malih vrijednosti za razliku u cijeni pogonskog goriva brodarima u nacionalnoj plovidbi za 2009. godinu. Prije gotovo mjesec dana istekao je rok za podnošenje zahtjeva za isplatu potpora za utrošeno gorivo u ovoj godini. Znamo da je sve veći interes, a i potreba brodara za korištenjem ovih potpora. A s obzirom na složenu ekonomsku situaciju i za građane i za Hrvatsku, zanima me gospodine ministre, hoće li država, odnosno ministarstvo na čijem ste čelu biti u mogućnosti isplatiti potporu za gorivo malim brodarima? Hvala. **Kalmeta, Božidar (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče, gospođo zastupnice, gospođe i gospodo zastupnici. Dakle radi se o poduzetnicima, malim brodarima tzv. koji obavljaju djelatnost kružnih putovanja jednodnevnih izleta, višednevnih izleta ali isključivo u nacionalnoj plovidbi koji u tim brodovima mogu prevesti oko 5 tisuća putnika odjednom i imaju kapacitete oko 2 tisuće ležaja. Organizirani su u 7 udruga i čine vrlo važnim turističku ponudu, odnosno dio turističke ponude, jedne tradicionalne hrvatske turističke ponude koja je dobro poznata širom Europe i svijeta. I u tom smislu mi smo još 2007. godine, mislim na Vladu jasno, donijeli odluku o plaćanju razlike u cijeni goriva za te brodare. Tako da smo u 2007., 2008. godini isplatili negdje preko 16 milijuna kuna razliku u cijeni tim malim brodarima o kojima sam malo prije govorio. Vlada je donijela odluku i ove godine da se 2009. godine tim brodarima plati razlika u cijeni, pune cijene goriva i razlike plavog dizela, na način da je u proračunu osigurano 7,5 milijuna kuna, da su kompletni postupci obavljeni, da su sve lučke kapetanije, komore itd. upoznate i imale zadaću upoznati sve brodare na tu mogućnost, mada oni to već znaju. Sada je u tijeku postupak obrade tih zaprimljenih zahtjeva i u svakom slučaju odgovor na vaše pitanje, do kraja godine će biti isplaćena sredstva za tu razliku u cijeni goriva po ovoj odluci Vlade koja je donesena u drugoj polovici ove godine. **Marinović, Nevenka (HDZ)** Zahvaljujem na odgovoru i dijelim zadovoljstvo sa malim brodarima. Ali sam sigurna da će sa ovim potporama i sa ostalim koje ministarstvo daje brodarima zadnjih 5 godina, podsjetit ću, to su bespovratne potpore s s kojima su izgrađena 33 broda i rekonstruirano njih 16, a usprkos i ovakvoj ekonomskoj krizi. Znači krajem rujna ste osigurali potpisivanje ugovora o dodatnoj bespovratnoj financijskoj pomoći. Nadam se da će sve ove mjere, odnosno sigurna sam učiniti našu flotu kvalitetnijom i konkurentnijom i na taj način nastaviti na najbolji mogući način štiti interese domaćih brodara. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Zastupnik Boro Grubićić. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pitanje predsjednici Vlade gospođi Jadranki Kosor. Prije sedam dana boravili ste u posjetu Slavonskom Brodu. Jasno kao oporba pratio sam vašu posjetu uglavnom iz medija. Pa vas pitam do kada i vi i vaši ministri mislite nekorisnim posjetama, slikanjem i snimanjem za medije u Slavonskom Brodu deklarativnim tj. verbalnim podrškama za potrebe jednodnevne politike kupovati vrijeme i "pomagati" gospodarstvu Slavonskog Broda a prije svega "Đuro Đaković holding" mislite li time zapriječiti daljnje otpuštanje radnika i prosvjede gladnih koji sasvim sigurno slijede i najavljeni su? Gospodine potpredsjedniče. Prije svega sa ministrima nisam bila u Slavonskom Brodu pa onda i u "Đuri Đakoviću" prije sedam dana nego sam bila prije pet dana. Tamo sam bila u subotu koji je kao što znate za vas bio neradni dan a sa svojim ministrima ja sam i u subotu radila, i u nedjelju sam radila, i radim svaki dan po 16 sati dnevno kako bih pripomogla zajedno sa Vladom u cjelini

ja ću vam reći da je bio dakako veliki broj novinara koji su bili zainteresirani i pretpostavljam da ste mislili da smo mi trebali pobjeći na neka stražnja vrata. Ova Vlada ne bježi od ni od čega za razliku od nekih drugih koji bježe kao što dobro znate i od zakona i preko granice ove države. Ova Vlada ne bježi ni od novinara, ni od radnika niti od problema gospodine zastupniče. I mogu vas izvijestiti da smo na tragu na tragu i toga sastanka gdje smo vrlo jasno rekli da ništa protuzakonito nećemo napraviti bez obzira o čemu se radilo, da smo dogovorili neke mjere. Zadnji sastanak u tom smislu bit će u petak u Vladi Republike Hrvatske odnosno održat će ministri u Vladi. Na tragu smo rješenja, ne mogu govoriti o pojedinostima, dakako zbog toga da ne bih prejudicirala stvari i da ne bismo izazvali neka očekivanja koja se onda dakako neće moći realizirati. Ali mogu vam najaviti da tražimo rješenja i kroz HŽ, dakle da se digne neki dodatni kredit pa da se naravno financira izgradnja odnosno izrada stotinu vagona. Jasno da je pitanje što .../Govornica se ne razumije./... stotinu vagona, to je temeljno pitanje za Vladu a trebalo bi biti i za vas. Ali isto tako i jedan mogući projekt sa JANAF-om o kojem ne mogu govoriti pojedinosti dok se ne cijeli projekt ne domisli. I na kraju što se tiče oslikavanja gospodine zastupniče evo predlažem da vi ali sa nalogodavcem ovoga pitanja se pojavite u "Đuri Đakoviću" u Slavonskom Brodu. Ja vas uvjeravam da će vas slikavati sa svih strana, odozgo i odozdo. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Gospođo predsjednice Vlade meni nije do slikavanja kao vama ni odozgo ni odozdo. Nadalje, zna se tko je najveći bjegunac ove države, to je vaš prethodnik i vaš mentor gospodin bivši premijer. On je najveći bjegunac ove države koji je ostavio državu u ovakvom stanju kakva je. Eto, to je prava istina a ne oni koje proglašavate bjeguncima preko granice koji su zbog vaše represije i nametnutog procesa doveli u takvu situaciju, tako da znate i to. A što se tiče "Đure Đakovića" gospodin Polančec vaš već sada bivši potpredsjednik Vlade i ministar gospodarstva bio je na sastanku sa ljudima iz Holdinga u 6. mjestu, nije ništa napravljeno. Bio je i vaš prethodnik gospodin Sanader u nekoliko navrata sa ljudima iz Holdinga, nije ništa napravljeno. Bila je sjednica Vlade u Slavonskom Brodu i nije ništa učinjeno. Prema tome, učinjena je Praonica vagona koja troši 37 kuna vode mjesečno, toliko o Praonici vagona Slavonski Brod. O Sušionici Vrpolje da ne govorimo. O policijskoj upravi koja je obećana u Slavonskom Brodu .../Govornik u Vinkovce po novom preustroju policijskih uprava. I o tome se govori. Prema tome, ne govorim ja to bez razloga. Tisuću radnika je u Slavonskom Brodu dobilo otkaz od nove godine

Vladimir (HDZ)** Izvolite. **Podrug, Željana (HDZ)** Hvala lijepo. Poštovana predsjednice Vlade, članovi Vlade, dame i gospodo zastupnici. Moje današnje pitanje je vezano za nacionalnu populacijsku politiku i stoga ću ga uputiti ministru obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti našem bivšem kolegi a danas ministru Tomislavu Iviću. Naime, 20. studenoga obilježava se Međunarodni dan o pravima djeteta i to u čas donošenja Konvencije o pravima djeteta. Svako dijete naravno ima pravo na život i zdravlje ali jednako tako i na obrazovanje bez obzira u kakvim se uvjetima rodio, u kakvom stanju je zapravo dakle u financijskom smislu su članovi njegove obitelji. Hrvatski sabor je hvala Bogu donio jedan dobar Zakon o osnivanju zaklade "Hrvatska za djecu" i to u 2008. godini i zaklada je osnovana sa svrhom povećanja nataliteta, promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji sa većim brojem djece a osobito radi pružanja financijske pomoći onoj djeci čiji su roditelji u osobito teškoj financijskom situaciji a ona su sama talentirana ili možda nemaju novaca za dodatno školovanje za koje zapravo imaju talenta. Budući da ste nakon imenovanja dosadašnje ministrice obitelji gospođe Jadranke Kosor za predsjednicu Vlade vi ste dakle postali ministar obitelji i samim tim činom ste imenovani i za predsjednika Upravnog odbora zaklade. Pa vas molim evo da Hrvatski sabor i javnost izvijestite što se dogodilo nakon vašeg imenovanja, koji su projekti poduzeti i uopće u kakvom je stanju današnji rad zaklade "Hrvatska za djecu". Hvala lijepo. **Ivić, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo. Poštovani gospodine potpredsjedniče. Zahvaljujem se na pitanju uvaženoj zastupnici gospođi Kalaš. I to što ste i sami rekli 2008. godine stvorena je zakonska pretpostavka za formiranje Zaklade "Hrvatska za djecu" sa osnovnim ciljem prikupljanja sredstava u cilju razvoja i jačanja pozitivnih pronatalitetnih trendova i osnaživanja obitelji sa većim brojem djece a u sklopu mjera iz nacionalne populacijske politike. I sa zadovoljstvom mogu reći da, zato da Hrvatska za djecu djeluje, da su stvorene pored zakonskih i sve ostale pravne pretpostavke da bi zaklada mogla djelovati, da je osiguran i prostor za rad zaklade, da je primljena i osoba koja će obavljati administrativno-tehničke poslove kako bi zaklada mogla uopće funkcionirati. Ono što je najvažnije je naravno da su osigurana iz lutrijskih sredstava i sredstva za rad i djelatnost zaklade, i da je već do sada bilo nekoliko pojedinačnih potpora kada su u pitanju bilo bolesti kod djece u obiteljima slabijeg imovnog stanja, bilo da je riječ o potpori višečlanim obiteljima itd. Ali ono što posebno želim istaknuti je to da je 31. listopada raspisan i javni poziv za dodjelu stipendija iz zaklade Hrvatska za djecu. Riječ je o namjeri da se dodijeli tisuću stipendija u iznosu od tisuću kuna za djecu kojima je takav oblik stipendiranja nužno potreban kako bi uopće mogli nastaviti svoje studiranje, odnosno školovanje. Jedna od aktivnosti koja je trenutno u pripremi je i novčana potpora, jednokratna novčana potpora za svetog Nikolu za obitelji sa osmero i više djece, i za djecu bez oba roditelja. Dakle, iz ovoga što sam rekao vidi se da zaklada je počela uspješno funkcionirati, i da u budućnosti posebice ove obitelji sa više djece mogu itekako računati na pomoć i potporu iz zaklade Hrvatska za djecu. Hvala lijepa. Hvala vam na vašem odgovoru. Apsolutno pozdravljam sve napore koje ulažete kao ministar obitelji, a s ciljem osnaživanja obitelji sa većim brojem djece. Želim još jednom jasno istaknuti i sa pozicije potpredsjednice Odbora za obitelj, mladež i šport da je prioritet svake države ulaganje u djecu, jer je to zapravo pravi zalog za budućnost. Činjenica je da se nerijetko u svijetu, pa i Europi događa da države često štede na djeci. Upravo je to najčešća restrikcija koja se događa u pogledu rezanja državnoga proračuna. Ja sam osobito ponosna što se to ne događa u Hrvatskoj, i zahvaljujem vam …/Govornica se ne razumije./… i svim naporima koje ulažete u ovom smislu očuvanja i dakle dodatnog napretka u okviru rada zaklade Hrvatska za djecu. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Gospođo predsjednice Vlade, ministri u Vladi, kolegice i kolege. A šta će učitelj, nego uputiti pitanje ministru znanosti, obrazovanja i športa. Gospodine ministre, kako teku pripreme za državnu maturu? Polugodište je blizu, kraj školske godine je tu, mature, državne mature moraju otpočeti. Koliki je interes učenika strukovnih škola za polaganje državne mature? I jesu li visoka učilišta u Republici Hrvatskoj počeli priznati rezultate ispita državnih matura u zamjenu za razredbene ispite? Ministar Radovan Fuchs, izvolite. Radovan** Gospodine potpredsjedniče, uvaženi saborski zastupniče, zastupnice i zastupnici. Pripreme za državnu maturu teku prema planu i mogu reći da teku izuzetno dobro. Svi tehnički preduvjeti su zadovoljeni, informacijski sustav i organizacijski je postavljeno tako da kao što je i planirano državna matura otpočne, odnosno ona je na neki način već i otpočela. U svim školama u Republici Hrvatskoj, svi učenici su dobili svoj PIN i TAN, dakle tajne brojeve s kojima će moći se uključiti u obradu podataka, kontrolirati svoje rezultate i brojevi i sistem koji im garantira njihovu individualnost i zaštitu podataka onako kako je to i zakonskim propisima propisano. S druge pak strane mi smo sada upravo u fazi kada se primaju predbilježbe za studijske programe koji će učenici moći još jedanput korigirati tijekom samog početka polaganja državne mature, dakle odabir njihovih studijskih programa. Svatko od njih može odabrati 10 mogućih studijskih programa koje želi studirati. Sva visoka učilišta u Republici Hrvatskoj prihvatila su rezultate državne mature kao kriterij za upis. Gimnazijalci polažu državnu maturu, a učenici strukovnih škola polažu ispite iz državne mature, jer je sustav završnosti kod učenika strukovnih škola nešto drugačiji nego u gimnazijama. Međutim to ih ni u najmanjem slučaju ne hendikepira u odnosu na maturante iz gimnazijskog sustava. Interes strukovnih škola, odnosno učenika strukovnih škola možemo samo u ovom trenutku izreći na osnovu probne državne mature koji je bio 87% svih učenika strukovnih škola. Za očekivati je, s obzirom da je sada stvarno stvarno izražavanje interesa za daljnji nastavak studija, da bi taj postotak eventualno mogao nešto pasti, ali ne očekujemo da će on značajno se umanjiti u odnosu na ono što smo dobili kao rezultat testne državne državne mature koji je proveden prije godinu dana. Prema planu koji je predviđen od 1. prosinca 2009. do uključno 31. siječnja 2010. godine bit će omogućeno dakle konkretno definitivno, što se tiče odabira predmeta, ispiti počinju 19. veljače i održavaju se do 2. lipnja. Rezultati će biti poznati 30. lipnja. U završnoj fazi je sada usklađivanje baza podataka u Ministarstvu uprave, uprave, zbog toga što je želja da se kompletno rezultati državne mature i upisi na sveučilištu odvijaju elektronskim putem. Prema tome, onog časa kada dijete položi državnu maturu, kada vidi na kojim se studijskim programima može upisati shodno svojim rezultatima, odabrat će studijski program kojeg želi studirati i tog trenutka dobiti potvrdu s kojom će onda se upisati na taj fakultet bez potrebe da donosi domovnicu, domovnicu, svjedodžbe ili bilo šta drugoga. Dakle jedan vrlo jednostavan postupak. Ono što treba naglasiti da je to u prvom redu provjera našeg visokoškolskog sustava s jedne strane, s druge pak strane bitno jednostavnije i pravednije i način upisa na naše visokoškolske institucije, a u konačnici je to i jedna od antikorupcijskih mjera, iako ne široko, ali postojali su prigovori i slučajevi da su se od strane pojedinih sastavnica u visokoškolskom sustavu pojavljivale nekakve nepravilnosti, dakle upisivanje mimo nekih kriterija što u ovom slučaju Mislim da sa samim provođenjem i sustavom državne mature možemo biti izuzetno zadovoljni. podebelo odmakle i preporučam gospodine ministre da se u ovu, po meni vrlo bitnu, akciju i vrlo bitan projekt uključe i osnivači tj. upravni odjeli u županijama i uredi državne uprave. I također što ste naglasili da će tu biti vrlo potrebita i informatička potpora, to sve imamo ili imate na terenu i preporučam odlazak u škole,

insolventnih pravnih osoba i obrtnika povećala se u godinu dana oko 35%. 104 tisuće ljudi je direktno ugroženo u ovom trenutku sa insolventnim tvrtkama, poduzećima. 104 tisuće ljudi u ovom trenutku upravo zbog toga može završiti na cesti. 19 milijardi je prešla nelikvidnost kod pravnih osoba, preko 4,5 milijarde kod obrtnika. To je preko 22 milijarde. Nepodmirene obveze prema državi iznose preko 9 milijardi. U kumulativu to je preko 33 milijarde kuna u odnosu na bruto društveni proizvod to je preko 10% društvenog proizvoda koji je blokiran. Kako se Hrvatska može razvijati kada je 10% BDP-a blokirano? SDP je predložio 26 antirecesijskih mjera za spas hrvatskog gospodarstva, niste prihvatili ni jednu. Opozicija, među 2 mjere koje je predložila, predložila je da se kao i u EU država podmiri svoje obveze i svoja dugovanja i da ne naručuje dok nije podmirila stare obveze. Moje pitanje vama, budući da je taj trend 14 mjeseci u porastu, vi ste za tih 14 mjeseci ministar, glasi: "Zašto ne prihvaćate naše prijedloge, a nemate svoje?" Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvaženi zastupniče hvala vam na ovom pitanju jer ovo je prilika da face to face pojasnimo neke stvari jer ovako samo nabrajati brojke, a ne ući analitički u njih stvara jednu krivu sliku. Kao prvo, zbog vas i zbog hrvatske javnosti sve obveze koje se plaćaju iz proračuna Republike Hrvatske plaćaju se na vrijeme i to ovdje odgovorno kažem pred hrvatskom javnošću. Prema tome, ne možete brkati kruške i jabuke. Druga stvar, kad pogledate recimo u strukturi ili usporedite prema BDP-u koliko

ove Vlade i onih zapravo bivše, zapravo prije dvije Vlade 4,6%. Međutim, ima nešto što bi zajednički morali riješiti i SDP i HDZ i sve političke stranke u ovom trenutku, a to je ono što nitko od nas analitički nije pogledao, jer kad govorite o ovako jednoj kompleksnoj temi onda je morate analitički pogledati. Onda trebate vidjeti po strukturi i po broju zaposlenih tko čini najveći dio blokiranih tvrtki? I onda ćete doći do jednog šokantnog pokazatelja, a to da od ukupno 24 tvrtke koje su blokirane zbog međusobnih potraživanja, one koje nemaju niti jednog zaposlenog. tisuća i 51. One koje imaju od jednog do 5 zaposlenih, njih je 7 tisuća i 300, ili ukupno kad to sve skupa zbrojite to vam je 95%. I u tom grmu leži zec i zato smo mi prema Ministarstvu pravosuđa poslali prijedlog izmjene Zakona o sudskom registru, a isto tako gledamo kako u Zakon o računovodstvu, Zakon o porezu na dohodak i Zakon o porezu na dobit ugraditi odredbe da oni koji nemaju niti jednog zaposlenog ne mogu se baviti sa određenim poslom. Međutim, rekli ste da obaveze prema državi su 9 milijardi. To naprosto nije istina. Zašto? Zato što prema podacima porezne uprave prijavljene dakle obveze poreznih obveznika i ono što su nadzorne službe porezne uprave i financijske policije utvrdile dakle, ukupno zaduženje 86 milijardi, to je bilo u 2008., a naplata je 83 milijarde, znači 97%. Dakle, što se tiče državnog proračuna ponavljam sve obveze se podmiruju u roku. Likvidnost javnih poduzeća se povećala u zadnje vrijeme i kad "INA" plati svoje obveze što se tiče posebnog poreza za "Hrvatske ceste" i "Hrvatske autoceste", "Hrvatske ceste" i "Hrvatske autoceste" neće više praktički imati nepodmirenih obveza. Ono što je stvarni problem u Republici Hrvatskoj u ovom trenutku i to je ono što ja stalno govorim, a to je plaćanje u realnom sektoru između privatnih osoba gdje država vrlo teško može nešto napraviti, a to možete vidjeti po broju blokiranih osoba koje su, zapravo pravnih i fizičkih osoba koje su blokirane više od 6 godina. A na kraju krajeva u kojem tragu i kamo s ovim zakonima o kojima vi govorite i koji efekat iz zakona bi bio, bilo bi najbolje pogledati koji efekat onog onog vašeg famoznog Zakona o dospjelim a nenaplaćenim potraživanjima sa ograničenim rokom trajanja i tko je koristio povlastice iz tog zakona pa bi onda vidjeli koji su efekti toga. Dakle, ono tamo gdje država može naplatiti sigurno da su blokirani žiro računi i sigurno da se poduzimaju sve mjere, međutim govoriti o jednom ovako kompleksnom problemu, a ne sagledati ga sa svih aspekata je naprosto nešto što nije dobro i što u konačnici zbog neargumentiranih priča Zastupnik Davor Bernardić. **Bernardić, Davor (SDP)** Hvala lijepa. Pa ja sam od vas očekivao ovakav odgovor. Rekli ste da se poduzimaju mjere, rekli ste da se likvidnost povećala u državnim poduzećima. Jedino što statistika nije na vašoj strani. 14 mjeseci to pada. Hoćete reći da HNB griješi? Pa morate se dogovoriti oko podataka. Znači očito je da netko raspolaže s krivim podacima. Ili vi ili HNB. Pogledajte statistiku, kolike su nepodmirene obveze države? Između 180 i 360 dana. Ja bih volio da ste vi to vidjeli no niste, i ne može vam za sve biti kriva Račanova Vlada, to je argument koji vi koristite već 6 godina, no nažalost to je argument koji 50 tisuća ljudi koji je ostalo bez posla u prošloj godini u ovoj zemlji ne može prihvatiti i 51 tisuća ljudi koja će ostati bez posla u ovoj godini, 2010. po mišljenju Hrvatske udruge poslodavaca koja je i dobrih prognoza bila i ove prošle godine, a iz redova čijih će biti i vaš ministar gospodarstva. Poštovani potpredsjedniče. Pitanje za gospodina ministra Šukera. Dok građani i većina gospodarstvenika plaćaju svaku lipu poreza koju im odredi država, i to svakim danom sve teže, mnogi se i zadužuju da bi ispunili svoje obveze, drugima se toleriraju milijardu kuna, čak milijarde kuna poreznom duga, među kojima spadaju i poduzeća gdje je država ili u suvlasništvu ili u većinskom vlasništvu. Gospodine ministre, možete li mi odgovoriti koliko u državnom proračunu na ime PDV-a i trošarina u sektoru proizvodnje alkoholnih pića npr. duguje "Dalmacija vino"? Ministar Radovan Fuchs, izvolite. Dakle, dvije su stvari kod "Dalmacije vina" i neću se sada kolega Kozlevac ponavljati niti referirati, jer od nekih vremena morate početi. Dakle, dug "Dalmacije vina" krajem 2003. je bio 280 milijuna. Uzmite ovih 6 godina, prosječna zatezna kamata 14,5% pa ćete vidjeti do kojeg ćete iznosa doći. Međutim, uvaženi zastupniče ima nešto što vi dok ste bili na vlasti niste vodili brigu o tome. a to možete provjeriti u Državnom odvjetništvu, jer već 5 godina zajedno sa Državnim odvjetništvom radimo na nečemu, a to je spasimo pomorsko dobro koje je u sastavu "Dalmacija vina". I meni je drago da smo prije desetak dana taj postupak završili i da će se moći krenuti u postupak stečaja i naplate što se tiče "Dalmacije vina" jer dok nismo riješili problem pomorskog dobra, moglo se vrlo lako dogoditi kako se to već u stečajima događa, da netko za vrlo male novce dođe do vrlo vrijednog zemljišta na Splitskoj rivi. Ako ne vjerujete ovo što vam govorim, možete provjeriti u Državnom odvjetništvu, pa ćete onda vidjeti da je to istina i to je bio razlog zašto prema "Dalmacija vinu" nisu poduzimani određeni koraci. Međutim, najveći dio toga duga o kojem vi govorite je naslijeđen iz vremena kada ste vi bili na vlasti. Dakle, 280 milijuna plus kamate. Danas je taj dug što se tiče trošarina, poreza i sve skupa, negdje 750, 760 milijuna. Dakle, to je nešto što je činjenica i od koje nitko ne bježi. Međutim, brojke se mogu gledati ovako ili onako. Ili hoćete reći da su možda trebali "Dalmacija vino " poslati u stečaj, pa dok se ne riješi pomorsko dobro, da netko za vrlo male novce dođe do pomorskog dobra. Ili smo trebali napraviti ono što se napravilo brodogradilištu "3. maj", gdje su vaše kolege najvredniju imovinu uz obalu, izuzeli iz imovine "3. maja" i pitaj boga kome su je namijenili za prodaju. Ali očigledno da nekakvo povjerenstvo za sukob interesa koja to jako dobro znaju, ne žele voditi brigu o tome. Izvolite. **Kozlevac, Dino (SDP)** Gospodine ministre, nisam ni očekivao drugačiji odgovor. Međutim, ja se u daleko već povijest preko 6 godina, ne bih vraćao, jer ona više definitivno ne može biti alibi za ono što se danas događa građanima Republike Hrvatske. Nepodmirenih obveza prema proračunu ima 10-ak milijardi, uveli smo porez koji vi ne želite čuti kako se zove, međutim građani upotrebljavaju termin koji ću ja reći harač. 3,5 milijarde kuna da bi prikupili od građana. A isto tako tvrtkama se poput poput "Dalmacija vina" tolerira neplaćanje trošarina i PDV-a i nota bene na uštrb ogromnog broja malih, srednjih i velikih proizvođača alkoholnih pića koji se bore na tržištu i koji se sa damping niskim cijenama malte ne uništava, odnosno smanjuje njihova mogućnost kvalitetnog rada. Stoga ministre, molim vas da mi pismenim putem odgovorite, koji su to kriteriji kojima se u sektoru proizvodnje alkoholnih pića npr. "Dalmacija vinu" tolerira ili ih se oslobađa plaćanja trošarine i PDV-a, a npr. "Istra vinu" ili nekim drugim proizvođačima ne. I drugo pitanje je kada mislite uvesti reda u tom sektoru? Da li je to stvar samo htjenja ili znanja? Hvala lijepo. Gospodin zastupnik Boris Šprem. Izvolite. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Poštovana gospođo predsjednice Vlade prije dva mjeseca postavio sam vam pitanje koje se odnosi na sređivanje popisa birača, a koje je glasilo. Da li ministarstvo uprave i Ministarstvo unutarnjih poslova rade na usklađivanju popisa birača sa evidencijama o prebivalištu? Odgovorili ste, da naravno, užurbano se radi na tome. Danas dva mjeseca kasnije pitam vas. Što je Vlada poduzela kako bi Republika Hrvatska došla do popisa birača koji neće sadržavati oko 600 tisuća birača više, nego što ih stvarno može imati? Hvala. Jadranka (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Poštovani gospodine zastupniče. Da. Dakle odgovaram kako sam odgovorila i prije kako rekoste prije dva mjeseca. Da, radimo na tome. Međutim, vjerujem da ćete se složiti da bi bilo vrlo teško pred izbore, jer i tada smo bili pred predsjedničkim izborima, činiti radikalne poteze u smislu koji bi zapravo doveli do toga da možda predsjedniče izbore možda ne bismo mogli niti održati, ako bismo otvorili tu Pandorinu kutiju. Prema tome, odgovaram da, da. Dakle, mi ćemo prije svega Ministarstvo uprave koje je dobilo taj nalog, radi užurbano da prve efekte vidjet ćete vrlo brzo. Jedna od aktivnosti je svakako izmjena Zakona o prebivalištu. Dakle, radimo na tome. Izmjene tome. Izmjene Zakona o prebivalištu su zapravo gotove. Ja vam mogu reći da u vladajućoj koaliciji postoji suglasje oko toga prije svega da Zakon o prebivalištu mora izmijeniti. Postoje još neke nijanse. A sada vam govorim u ime HDZ-a najveće stranke, mi nemamo apsolutno niti jednoga jedinoga razloga da se na bilo koji način protivimo izmjeni i toga zakona i drugih zakona ako bude potrebno. Prema tome, evo pri kraju smo toga posla i ja vjerujem da ćemo početkom sljedeće godine predočiti i Hrvatskom saboru sve moguće korake koje ćemo poduzimati i koje poduzimamo u tom smislu. Hvala vam lijepo. Trakavica sa popisom birača se nastavlja. U Hrvatskoj ima 4 milijuna 478 tisuća 554 birača sa zadnjih parlamentarnih izbora. Znači imamo 41 tisuću 094 više birača, nego stanovnika što je nemoguće. Ali je kod nas moguće. Kako je došlo do toga? 1992. bilo je oko 3,5 milijuna birača, 1997. 4 milijuna što je razlog jer se pribrojila i dijaspora. 2000. 4 milijuna 250 tisuća, 2005. 4 milijuna 400 tisuća i 2007. skoro oko 4,5 milijuna. Znači, broj birača se u zadnjih 15 godina povećao za 903 tisuće 522, razložnoga oko 400 tisuća jer je pribrojen broj birača iz dijaspore. Nema obrazloženja za 500 tisuća kojih je više a još više za onih 100 tisuća jer je broj stanovnika opao za tih 15 godina. Znači, 600 tisuća birača Republika Hrvatska ima više nego što ima stanovnika. A što je Vlada poduzela? Nažalost jako malo, a trebalo je osigurati donošenje zakona koji bi omogućio usklađenje u evidenciji prebivališta sa stvarnim stanjem na terenu. Jer da je to učinila onda na popisu ne bi na primjer bilo oko 140 tisuća birača koji nemaju niti jednu važeću ispravu, niti oko 60 tisuća birača kojim je rok važenja identifikacijske isprave istekao.

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Gospođo predsjednice Vlade, članovi Vlade. Svoje pitanje upućujem ministru kulture gospodinu Boži Biškupiću. Pitanje se gospodine ministre odnosi na osnivanje biskupije u Bjelovaru i pri tome moram reći da nakon što je utvrđen redoslijed postavljanja pitanja, zastupničkih pitanja na ovoj sjednici Sabora saznao da ćemo imati i sastanak na temu osnivanja biskupije u Bjelovaru. Ali smatram da je ovo izuzetno važno pitanje jer je bjelovarska javnost, ne samo grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije nego i šire senzibilizirana za osnivanje biskupije u Bjelovaru sa željom da se biskupija osnuje jer ona ne samo da nosi sa sobom i pruža kvalitetniji duhovni život nego i u ovom svjetovnom segmentu nosi napredak i nosi iskorake. zbog ove izuzetne važnosti gospodine ministre bez obzira što ćemo imati sastanak gdje ćemo razgovarati o načelnom projektu i o detaljima ja vas molim za kratku informaciju o aktivnostima na osnivanju biskupije u Bjelovaru a posebno i radi toga gospodine ministre što ste vi predsjednik Vladine komisije za odnose sa vjerskim zajednicama. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** U vezi odgovora na pitanje biskupije Božo (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče. Gospodine zastupniče, kad je riječ o osnivanju biskupije ne odlučujem mi nego Vatikan. Prema tome, mi možemo ovdje samo razgovarati o prostornom smještaju biskupa ono o čemu je bilo i riječi. Međutim, Vlada Republike Hrvatske i biskupska konferencija su o tome postigli dogovore. Vlada je donijela odluke i priprema se ugovor na potpisivanje. Ono o čemu moramo naravno jer to ovisi i o samom gradu Bjelovaru i o gradonačelniku je postići pomoć da se iz one zgrade koja se nalazi uz samu crkvu iseli dio državnog arhiva, za to treba onda grad pomoći i stvoriti prostorne uvjete da možemo mi kao Ministarstvo kulture iseliti taj arhiv i na taj način stvoriti prostor za buduću biskupiju. Kao što rekoh gospodine zastupniče, o samoj odluci biskupije da ili ne odlučuje Vatikan. Hvala. koje je grad Bjelovar imao i surađivao sa Ministarstvo kulture i osobno sa gospodinom Božom Biškupićem da smo ih realizirali na zadovoljstvo. Nadam se i siguran sam da ćemo i ovo napraviti kad se steknu svi uvjeti. Hvala lijepa. Gospođa zastupnica Romana Jerković. Izvolite. **Jerković, Romana (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Svoje pitanje upućujem gospođi predsjednici Vlade. Obzirom da je u tijeku izrada proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu kao i plan aktivnosti Hrvatskih cesta ali i zbog značaja Riječke luke i pripadajuće joj cestovne infrastrukture za hrvatsko gospodarstvo moje pitanje je slijedeće. Što je sa izgradnjom ceste D403 koja je da vas podsjetim od strateškog značaja za razvoj Riječke luke. Čak bih se usudila reći da razvoja Riječke luke ni nema bez izgradnje ove ceste. Hvala lijepo.

Ova cesta koju spominjete jest u slijedećem srednjoročnom razdoblju u planu. Moram vas izvijestiti da smo morali odustati kao što znate od mnogih projekata, da smo donijeli na Povjerenstvu za izgradnju cesta odluku kojom smo neke uistinu u potpunosti zaustavili. Za neke međutim tražimo nove izvore financiranja znači povoljnije izvore financiranja s obzirom na trenutak gospodarski u kojem se Hrvatska nalazi. Ali ono što sa zadovoljstvom najavljujem vjerujem da ćemo se uskoro vidjeti krajem ove odnosno početkom slijedeće godine, je li tako ministre, na otvaranju još jednog velikog i važnog projekta za Rijeku. luke kao što znate iznimno važnog projekta u koji je Vlada Republike Hrvatske uložila uistinu znatna i respektabilna sredstva vjerujem da ćemo se naći uskoro i na otvaranju ove ceste. kao što sam rekla na početku ovo je u planu ali vjerujem da ćete imati razumijevanja na trenutak zbog poteškoća s kojima smo suočeni u kojem definitivno neke projekte koje smo planirali moramo odgoditi, neke dugoročno kao što smo kao što znate se odlučili i za izgradnju primjerice Pelješkoga mosta do 2015. godine. Evo, u slijedećoj godini je također 100 milijuna kuna kao što smo rebalansirali i za 2009. godinu. Prema tome, sve ono što je nužno i važno izgraditi kao infrastrukturu diljem Hrvatske vodeći računa o ravnomjernom razvoju Republike Hrvatske nastavljamo, radimo a mislim da Rijeka i Primorsko-goranska županija u tom smislu uistinu može biti zadovoljna jer je ova Vlada odnosno ova i prošla, i ona pretprošla znači od kraja 2003. godine uistinu uložila znatna sredstva. Gospođo Kosor, drago mi je da se slažemo kako riječki prometni pravac jedan od strateških prometnih točaka u Republici Hrvatskoj koja bitno određuje hrvatsko, županijsko i riječko gospodarstvo. Međutim, nažalost to je jedino oko čega se slažemo. Naime, grad Rijeka možda niste upoznati s time ali grad Rijeka je naglašavao potrebu da cesta o kojoj u ovom trenutku govorimo, dakle cesta D403 bude dio projekta Rijeka-Getawaj. I u tom slučaju bi ta cesta bila financirana iz sredstava, odnosno iz kredita Svjetske banke. Međutim to je nadležno ministarstvo svih ovih godina odbijalo, odnosno odbijalo je iz političkih razloga, i mislim da rijeka s pravom očekuje da će u općem interesu građana Hrvatske ceste konačno prestati razmišljati dnevnopolitički i prići realizaciji projekta spojne ceste D403, te u tom smislu tražim i vaš pisani odgovor. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, gospođo potpredsjednice Vlade. Moje pitanje je upućeno ministru turizma, gospodinu Bajsu. Čuju se nakon turističke sezone u javnosti različite interpretacije oko uspjeha i rezultata ovogodišnje turističke sezone. Ja bih vas molila da nam ovdje jasno i javno kažete koji su konkretno rezultati ovogodišnje sezone? što kanite napraviti za slijedeću sezonu? Posebno bih vas molila da akcent stavite u vašem odgovoru na dubrovačko područje, obzirom da znam da ima nekih pregovora koji su u tijeku vezano za subvencioniranje čarter letova i putnika na čarter letovima, s obzirom na područje Dubrovnika koje je još uvijek, htjeli mi to priznati ili ne, cestovno izolirano. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Gospodine potpredsjedniče, štovana i uvažena saborska zastupnice i naravno zastupnici ovog časnog Doma. Dakle što se tiče 2009. godine, moram reći da najave mnogih za ovu turističku sezonu su bile takove da se moglo očekivati dakle i po tim predviđanjima pad od 30% polazaka, otprilike toliko i prihoda, 2 milijarde eura manje dakle prihoda od ukupno od turizma. I ne treba zaboraviti pad zaposlenosti od gotovo 15 ili 20%. Srećom zloguki proroci nisu bili u pravu, i meni je drago …/Govornik se ne razumije./… da hrvatski turizam i ovog trenutka ima jedno od najboljih rezultata na Mediteranu. Upravo sam bio prošli tjedan u Londonu, na ministarskoj konferenciji svih ministara turizma praktički svijeta, i meni je drago da su mnogi kolege nam čestitali, dakle nama zato što to nije samo uspjeh mene kao ministra, nego cijele na činjenici da dakle u ovoj iznimno teškoj godini za svjetski turizam, Hrvatska ima jedan od rijetkih pozitivnih rezultata. Naznačit ću da taj pozitivni rezultat zapravo znači da mi smo na, kada govorim o noćenjima, negdje na minus 2% dolazaka, da smo u plusu što se tiče noćenja. I možda najbitnije, u plusu smo oko broja zaposlenih. Dakle mi imamo 400 ili 500 više zaposlenih u turizmu nego 2008. godine. To govorim stoga što kolege iz drugih zemalja su to stavili kao posebnu temu na ministarskoj konferenciji, obzirom da je broj zaposlenih u turizmu u mnogim zemljama pao za gotovo 15%. I to je postao veliki problem za vlade tih zemalja. Da ne govorim o tome naravno da su se ona zloguka predviđanja i desila, da bi sada jedan euro, sada vrijedio 8 kuna, dovoljno pogledati na se ne razumije./… tečajne liste, da se to vidi da tome nije niti nužno tako. I bit ću kratak. Mjere za 2010. su u pripremi, one su već lansirane. I moram tu istaknuti da naravno tu su mjere …/Govornik se ne razumije./… Mi ćemo dalje biti snažni …/Govornik se ne razumije./… našim najvažnijim tržištima. Očekujemo ukidanje dakle viza za niz država. A što se tiče Dubrovnika, potpuno ste u pravu. I moram reći da, ja bih rekao, na poticaj i uz jedan zajednički napor i Dubrovačke županije, ali i svih ostalih u Dubrovniku, dubrovačke turističke industrije, mi smo napravili jedan zajednički model koji ide prema podupiranju, ali i destinacija. A ono što nas ohrabruje, dakle u Londonu je bilo veliko zanimanje za našu tiskovnu konferenciju, za prezentiranje naših mjera, i mi smo imali duplo više …/Govornik se ne razumije./… nego što smo predviđali, tako da se tražila stolica više na našem okruglom stolu vezano za mjeru za 2010. godinu. Ja to cijenim kao jednom od dobrih najava, trendova, ali moram naglasiti da moramo i dalje biti oprezni kad govorimo o Zastupnica Dubravka Šuica. Izvolite. za pohvalu je i ova inicijativa našeg Dubrovačko-neretvanskog župana koja je očito urodila plodom u dogovoru s ministarstvom, a to je znači subvencioniranje svih putnika u avionskom prijevozu u postsezoni što je vrlo važno. Jer ono koliko shvaćam strategija hrvatskog turizma, a i dubrovačkog je sigurno cjelogodišnji turizam, a ne sezona od 3, 4, 5, 6 ili 7 mjeseci koliko smo mi u Dubrovniku već sada dosegli. U svakom slučaju važno je ovdje spomenuti i iskoristiti ovu situaciju za reći da je Dubrovnik u posebnom položaju u odnosu na cijelu Hrvatsku s obzirom na prometnu izoliranost i zato spominjanje i danas Pelješkog mosta i nastavka cestogradnje je vrlo važan kad se radi o Dubrovniku, a mislim da Dubrovnik je jedinstven i nije nam svejedno kako ćemo u njega dolaziti. Hvala vam lijepo. Matković. **Matković, Borislav (HDZ)** Zahvaljujem. Gospodine potpredsjedniče, uvažena gospođo predsjednice Vlade Republike Hrvatske sa ministricama i ministrima, kolegice i kolege. Ja svoje pitanje upućujem ministru, gospodinu zdravstva i socijalne skrbi, gospodinu Darku Milinoviću. Uvaženi gospodine ministre pitanje koje ću vam postaviti odnosi se na danas aktualnu temu u Republici Hrvatskoj, a to je pandemijska gripa. Ono što je danas dostupno građanima Republike Hrvatske kroz različite medije i informacije jeste da je do sada u Republici Hrvatskoj obolilo od gripe H1N1 negdje oko 3 i pol tisuće ljudi od kojih 3 tisuće ljudi je imalo, dakle i preboljelo jedan blaži oblik. Međutim ono što zapravo intrigira javnost jeste pristup, posebice dijela javnosti gdje možemo zapravo vidjeti različita stajališta, od onih koji su na neki način podigli paniku, pa i do jednog dijela medija koji je tu išao do senzacionalizma praktično kad se govori o toj pandemijskoj gripi. Opet imamo isto tako nekih dakle pitanja koja muče građane, a to je tvrdnja nekih cijepiti se, ali tvrdnja nekih drugih ne cijepiti se. Sve to zapravo bi trebalo sa pozicije prvenstveno vas, nadam se, je li meritorno građanima objasniti i primiriti privremeno barem situaciju u kojoj se sada javnost nalazi. Moje pitanje bi otprilike glasilo, da li zapravo ima panike, ima li temelja za paniku gospodine ministre? I da li je dakle Republika Hrvatska pripravna za ovu pandemijsku gripu? Zahvaljujem. Ministar Darko Milinović. Izvolite. Jučer je stožer koji prati po javnost nove gripe izašao sa podatkom da je u Hrvatskoj oboljelo 11 tisuća 916 osoba od nove gripe, danas vjerojatno preko 12 tisuća, ali ono što je dobro reći i dobro spominjati, da je više od 10 tisuća ljudi preboljelo ovu gripu bez ikakvih posebnih komplikacija. Što govori o činjenici da nema mjesta panici u Republici Hrvatskoj. Ja moram ovdje zahvaliti uistinu nakon nekoliko senzacionalističkih natpisa u medijima da su mediji isto tako odigrali svoju bitnu ulogu u smirivanju panike i Hrvatski zdravstveni sustav, odnosno u Hrvatskoj nije bilo nikakve panike oko pojave nove pandemijske gripe. To želim zahvaliti i svim zdravstvenim djelatnicima. Evo i dr. prof. Ostojić koji je bio u nekoliko emisija edukativnog sadržaja zajedno s nama iz Ministarstva zdravstva i na taj način smo htjeli zapravo dati pravu informaciju građanima Republike Hrvatske. Hrvatski zdravstveni sustav, po nebrojeno puta ću ponoviti, je pripravan i spremno je dočekao ovu pandemijsku gripu. To govori i činjenica, evo ako imamo danas 12 tisuća ljudi koji su od početka pojave pandemijske gripe preboljeli, zapravo dobili novu gripu, negdje danas akutnih slučajeva u Republici Hrvatskoj ima između tisuću i pol i 2 tisuće, a imamo 100 tisuća antivirusnih lijekova na terenu. To je jedan od podataka koji govori o pripravnosti zdravstvenog sustava za novu pandemijsku gripu. Isto tako je bilo rečeno da nema dovoljno aparature. Ima 33 respiratora koja eventualno čekaju negdje, ne daj Bože ako bude potrebno. Imamo 6 novih ECMO aparata koji su bitni za liječenje onih najugroženijih, a Vlada Republike Hrvatske, odnosno predsjednica Vlade je potpisala rješenje i na zadnjoj sjednici Vlade oko nabavke od milijun i pol kuna nabavke 2 nova ECMO aparata. Sve su to koji govore da nema panike, da je Hrvatski zdravstveni sustav pripravan i naravno da samo se predbilježili i uskoro očekujemo i prve doze cjepiva protiv nove pandemijske gripe i sve te činjenice ukazuju na to da nema panike i da je Hrvatski zdravstveni sustav pripravan. Ima i onih najtežih nažalost ishoda, ali to se dešava i u običnoj sezonskoj gripi. Još ću jednom napomenuti da od sezonske gripe u svijetu godišnje, različito od godine na godinu, umre između 250 i 500 tisuća ljudi. i od ove pandemijske gripe, nažalost kažem ima i tih najtežih ishoda. Još jednom želim iskoristiti priliku i zahvaliti se svim zdravstvenim djelatnicima koji često puta evo i ovih dana prekovremenim radom nastoje da naši pacijenti, naši građani budu potpuno sigurni u zdravstveni sustav i da imaju osjećaj da je zdravstveni sustav potpuno pripravan na novu pandemijsku Gospodin zastupnik Borislav Matković. pa i preko ove najviše institucije hrvatskog naroda hrvatskim građanima radi smirivanja onoga što nazivamo nepotrebnom panikom i senzacionalizmom. I u svakom slučaju mislim da ste još jednom i ovoga puta sa ove pozicije i ovog mjesta dakle doprinijeli prvenstveno pravilnom pristupu, a to je pravovaljano informiranje prvenstveno s vaše strane, ali i službi koje se time bave i podržavam svakako da pravovaljano informiranje treba biti osnovica na kojoj počiva i počiva i mir građana, a ne nikako senzacionalizam i nekakva jel podizanja umjetne panike. Zahvaljujem. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana predsjednice Vlade sa članovima Vlade i kolegice i kolege. Ja bi svoje pitanje postavila ministru gospodinu Fuchsu, a odnosi se na sustav financiranja visokog obrazovanja. Gospodine ministre budite ljubazni pa nam kažite tko su članovi stručne radne skupine koji rade na modelu novog financiranja visokog obrazovanja i studentskih školarina? Jednako bi bilo lijepo čuti kakav model ta stručna radna skupina ima za zadatak osmisliti? Hvala vam lijepa. Uvaženi zastupnici vi znadete da je ministarstvo već ranije najavilo da će raditi na pripremi novog Zakona o sveučilištima. Taj novi Zakon o sveučilištima je zaista i napisan i proslijeđen je rektorskom zboru i rektorima hrvatskih sveučilišta na mišljenje i komentare. Na osnovu toga rektorski zbor donio je odluku da kandidira, odnosno predloži određeni broj svojih stručnjaka koji bi zajedno sa ministarstvom radili upravo na ovome što vi govorite, na modelu koji u prvom redu se odnosi na onaj dio zakona koji predviđa novi koncept financiranja hrvatskih sveučilišta. Naime, ovaj model financiranja hrvatskih sveučilišta na osnovu novog zakona kojeg treba donijeti predviđa potpisivanje tzv. izvedbenog programa koji se dogovara i usklađuje između svog pojedinog sveučilišta i ministarstva po principu kao što to se danas radi sa državnim proračunom, dakle svako sveučilište treba izraditi svoj proračun za period od 3 godine i u tijeku pregovaranja na kraju se dolazi do sporazuma o financiranju dotičnog sveučilišta kao jedinstvenog integriranog sveučilišta, a ne kao dosada pojedinih njezinih sastavnica, već imamo potpuno jasnu sliku koja uključuje od plaća nastavnog i tehničkog osoblja, troškova izvedbe pojedinih studija, investicijskog održavanja, kapitalnih ulaganja. Dakle, sve ono što predstavlja financiranje jednog sveučilišta i shodno tome nakon takovog jednog potpisivanja imamo potpuno jasnu sliku i nemamo odstupanja i pojedinih udara prema državnom proračunu od strane pojedinih sastavnica. Ako na kraju krajeva hoćete, u datim trenucima i određenih ucjenjivačkih pozicija neke od sastavnica mimo odluka samih senata. Na čelu ovog povjerenstva nalazi se profesor Puhovski, zamjenica je prof. Čikeš. Nadalje svako sveučilište po određenoj njihovoj odluci kandidiralo je jedan broj svojih predstavnika. Sve skupa povjerenstvo ima 24 člana, u to su uključeni i profesori i studenti. No mislim, ja vam mogu pročitati imena ako želite ili ću vam ih dostaviti. Hvala vam lijepa. vaš odgovor je upisan u temeljnim ciljevima, temeljnim načelima programa Vlade Republike Hrvatske za mandat 2009. – 2011. godine u kojem je jasno upisano i određeno da Hrvatska razvija kao država znanja, a znamo svi i zapravo se slažemo da je znanje jednini istinski pravi kapital, jednako tako u sustavu obrazovanja dostupnog za sve i pod jednakim uvjetima. Hvala vam lijepa. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče. Ja moje pitanje upućujem gospođi predsjednici Vlade Jadranki Kosor. Složit ćete se premijerko sa mnom da su luke strateški interes svake države pa tako i naše, a ne samo golf igrališta kao što je to kod nas. Već nekoliko godina javnost želi znati, tko je vlasnik Zadarske tvrtke "Luka" koja je dobila od države primarnu koncesiju? Odgovora u Hrvatskoj do sada nije bilo. Ali je zato slovenski dnevnik "Finance" objavio da je većinska vlasnica zastupnica Zadarske "Luke" slovenska umirovljenica, ista ona koja se pojavljivala i kod Termi "Čatež", a čija firma nema niti jednog jedinog zaposlenog i koja je preuzela vlasništvo nad "Lukom" također od zadarske tvrtke koja nije kada je bila vlasnica "Luke" imala ni jednog jedinog zaposlenog. Na pitanje novinara slovenka je odgovorila,

Slovenski čitatelji se na taj tekst izruguju i predlažu sada svojoj Vladi da otkupi vlasništvo od izvjesne Roze Mlakar umirovljenice i tako dobije izlaz na more usred Jadrana i bez ikakve arbitraže. Moje pitanje glasi, hoćete li se gospođo premijerko zainteresirati čijim kapitalom, kao i njegovim porijeklom je došlo do preuzimanja "Luke" u Hrvatskoj i kako je ona dospjela u slovenske ruke, odnosno tko je stvarni vlasnik Zadarske "Luke"? Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, gospođo zastupnice. Pa evo jedan dio vašeg pitanja nisam razumjela, pa onda na taj dio neću moći odgovoriti. Ali ću odgovoriti na ovo što sam razumjela. Dakle, na dio pitanja koji sam razumjela. Tko je vlasnik? Pa koliko ja znam vlasnik je dioničarsko društvo. Ali ako inzistirate mogu dodatno pojasniti odgovor pa ću to sa radošću i učiniti. Dakle, sve informacije koje je Vlada Republike Hrvatske, pa onda i ja koje u tom smislu mogu dobiti ću vam podastrijeti i ono što vam mogu reći ako aludirate vrlo ću biti otvorena, ako aludirate na vezu bilo koje stranke sa tim, onda mogu reći da apsolutno HDZ s time nema ništa. Dakle, vlasnik Zadarske "Luke", odnosno Zadarska "Luka" je dioničarsko društvo. I to vam mogu u ovom trenutku reći. I eventualno saznati neke pojedinosti. Ali evo uz vaše pitanje i ja imam samo vjerujem da se to neće krivo tumačiti jedno razmišljanje. Gospodine potpredsjedniče, budući da evo i gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Mrinović ovdje sjedi sa bedžom koji zastupa, odnosno kojim se reklamira jedan predsjednički kandidat, budući da je kampanja počela, budući da Vlada Republike Hrvatske mora kao jedan od tri stupa vlasti u Republici Hrvatskoj nadzirati zakonitost svih nas, odnosno našega rada, pitam je li to dozvoljeno u hrvatskom Parlamentu, jer bi se onda moglo zaključiti da drugi članovi SDP-a primjerice koji nemaju te bedževe navijaju za nekog drugog kandidata? Ili zamislite da smo se mi pojavili članovi Vlade, pojavili sa bedževima kojim propagiramo, odnosno reklamiramo kandidate ove ili one ili evo zastupnici HDZ-a da su se pojavili sa bedževima na kojima je prijedlog da se glasuje za Andriju Hebranga. Mislim da to ne bi bilo dobro. I mislim da budući da je službena kampanja počela, da vrijede zakonska pravila i mislim da se u hrvatskom Parlamentu na ovaj način pred očima javnosti ne smije zastupati nijedan predsjednički kandidat. Hvala lijepo. Gospođo premijerko, ne treba vam smetati riječ pravda pa bez obzira tko ju isticao i tko se na nju pozivao. Čudi me da ne razumijete jedan dio mog pitanja, jer se sa gospodinom Pahorom tako lijepo razumijete. Međutim, putimo poskočice i doskočice sa strane, možda ste izrazili ipak spremnost da odgovorite na moje pitanje, možda u tome da vam pomogne Ured za sprečavanja pranja novca. Vjerojatno ni vi ne znate gdje se on nalazi, jer se negdje sakrio i nitko živ ne zna ni gdje je ni kakva mu je funkcija. Ali jednako tako javnost želi to znati upravo zbog toga što je na vrlo čudan način došlo do preuzimanja te Luke. Kažete da je ona dioničko društvo. Da, to je točno. Ali more i pomorsko dobro ni koncesija nisu u dioničkom društvu, nego s su vlasništvo države.Itekako je važno kome država daje koncesiju i pod kojim uvjetima. Još napomena da se upravo u to vrijeme kada se dogodila prodaja, dogodile su se i dvije velike investicije. Spajanje Gaženice brzom cestom i isto tako ulaganje u infrastrukturu od nekoliko milijuna eura, a jednom od ranijih vlasnika odletio je auto u zrak upravo u vrijeme prodaje. A počinitelj do dana današnjega nije otkriven. hrvatsko članstvo u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda. ističe 31. prosinca 2009. naše članstvo, moje pitanje upućujem ministru Gordanu Jandrokoviću ministru vanjskih poslova. Kako vi ministre ocjenjujete dosadašnje hrvatsko sudjelovanje u tom tijelu? Izvolite. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem se gospodine potpredsjedniče. Poštovani gospodine zastupniče zahvaljujem se na pitanju. Ono dolazi zaista nešto više od mjesec dana prije nestalnog članstva Republike Hrvatske u Vijeću sigurnosti UN-a i želio bih odmah na početku reći da se radi o jednom od najvećih uspjeha na međunarodnom planu koje je Republika Hrvatska ostvarila. Sam izbor za neke bio iznenađenje, bio je rezultat iznimnog napora i rada hrvatske diplomacije i tada smo kao protukandidatkinju imali Češku koja je tada bila članica i NATO saveza i Europske unije. Međutim, Hrvatska je u glasovanju pobijedila i bila izabrana za za nestalnu članicu Vijeća sigurnosti. Članstvo svakako možemo ocijeniti izuzetno uspješnim ne zato što je to samo naš dojam već zato što smo to mogli čuti i od predstavnika zemalja članica Vijeća sigurnosti, od čitavog niza predstavnika zemalja članica Ujedinjenih naroda a i osobno sam se imao prilike uvjeriti u to razgovaravši prije nekoliko dana u New York sa glavnim tajnikom Ban Ki-moonom koji je izrazio zadovoljstvo načinom na koji je Hrvatska radila unutar Vijeća sigurnosti i rezultatima koji su tijekom tog dvogodišnjeg mandata i ostvareni. Zašto možemo reći da smo zadovoljni i da je to članstvo bilo iznimno uspješno? Zato što je ostvarivanje članstva u Vijeću sigurnosti jedan od vrhunaca vanjsko-političkog djelovanja svake države pa tako i Hrvatske. Ostvarivanjem članstva potvrđen je i međunarodni ugled naše zemlje a isto tako potvrđen je i položaj važne članice Međunarodne zajednice. Iskoristili smo sudjelovanje u Vijeću sigurnosti kako bismo sudjelovali u donošenju najvažnijih odluka koje se tiču svjetskog mira i sigurnosti. Ja bih podsjetio da je to iznimno važno za Hrvatsku jer Hrvatska je bila zemlja u devedesetim godinama koja je primala međunarodnu pomoć, koja je bila predmet odnosno objekt tadašnjih rezolucija, deklaracija koje su donošene u Vijeću sigurnosti a danas je Hrvatska zemlja koja aktivno sudjeluje u odlukama koje se tiču drugih, u odlukama koje se tiču svjetskog mira, svjetske stabilnosti i sigurnosti. Isto tako, kroz rad u Vijeću sigurnosti ojačali smo našu suradnju i koordinaciju sa zemljama članicama Europske unije, sa zemljama članicama NATO-a, sa Sjedinjenim Američkim Državama, potvrdili smo taj partnerski status ali iskoristili smo i članstvo kako bi produbljivali odnose sa ostalim važnim velikim velikim svjetskim zemljama poput Kine i Rusije. I izdvojio bih svakako i mnogobrojne kontakte koje nam je pružilo to članstvo na najvišoj razini, pa je tako za govornicom Vijeća sigurnosti, u radu Vijeća sigurnosti sudjelovao i predsjednik Republike Hrvatske, predsjednik Vlade Republike Hrvatske, tadašnja potpredsjednica Vlade Republike Hrvatska a sadašnja predsjednica Vlade Republike Hrvatske. I osobno sam kao ministar vanjskih poslova sudjelovao u radu Vijeća sigurnosti. Bilo je pet radnih sastanaka sa glavnim tajnikom Vijeća sigurnosti Ban Ki-moonom. Dakle, Hrvatska je imala vidljivost i sasvim sigurno potvrdila svoj međunarodni ugled i status važne članice Međunarodne zajednice. Spomenuo bih samo i rad i predsjedavanje protuterorističkim odborom kao jednim od najvažnijih odbora Vijeća sigurnosti. Rekao bih isto tako da smo se tijekom tog dvogodišnjeg mandata zalagali za afirmaciju međunarodnog prava, za afirmaciju ljudskih prava, borbu protiv siromaštva, borbu protiv rata i poticanje i afirmaciju principa, dijaloga, suradnje, međusobnog uvažavanja i tolerancije. I na kraju, rekao bih da i kao potvrda našeg uspješnog djelovanja u Vijeću sigurnosti svakako je i nedavna odluka gdje je naša diplomatkinja izabrana za članicu Odbora za administrativne i proračunske poslove jednog od važnijih odbora Ujedinjenih naroda a svakako da do toga ne bi došlo da Hrvatska nije na uspješan način odradila ovo dvogodišnje članstvo. **Šeks, Vladimir iz ovog odgovora nedvojbeno je da je naše članstvo u Vijeću sigurnosti UN-a doprinijelo afirmaciji Hrvatske i zato treba uputiti čestitke svima koji su svojim angažmanom od ministra i diplomacije i hrvatske Vlade, koji su doprinijeli da Hrvatska izbori status nestalne članice. Hvala. Gospodin zastupnik Željko Jovanović. Izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Moje pitanje je ministru mora, prometa, infrastrukture gospodinu Kalmeti. Gospodine ministre, nedavno ste izjavili da jednostavno niste u stanju kontrolirati sve što se događa u Hrvatskim autocestama, Hrvatskim cestama, Hrvatskoj željeznici, Jadroliniji, zračnim lukama i još dvadesetak tvrtki koje se nalaze u području vaše odgovornosti. Zbog toga vas gospodine ministre pitam da li mi možete reći koliko smo više kilometara autocesta u Hrvatskoj mogli izgraditi da ste uspjeli kontrolirati rad Uprave i Nadzornog odbora Hrvatskih autocesta gdje su se u Uredu državnog tajnika namještali natječaji, skladno dodjeljivali poslovi na primjer Sklad gradnji po višestruko većoj cijeni od tržišne, zapošljavali ljudi koji su u skladu sa svojim prezimenom pocrnili od sunčanja umjesto da su bili na radnom mjestu. I da dalje ne nabrajam, jednostavno rečeno oštećivao državni proračun na vrlo skladne i konstruktivne načine. Gospodine ministre, da li se zbog toga osjećate odgovornim i da li mislite podnijeti ostavku? Ministar Božidar Kalmeta. Izvolite. **Kalmeta, Božidar (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine zastupniče, gospođe zastupnice i zastupnici. Moram priznati da sam na neki način očekivao u ovom vašem pitanju da ćete me malo i pohvaliti

koji se desetljećima nisu rješavali i koji su bili doista opravdani problem prometni ne samo Rijeke nego i cijele te regije pa i Hrvatske. Dakle, od punog profila autoceste prema Rijeci do autoceste od Rupe do Rijeke odnosno čvora Matulji, pa četverotračne ceste od Matulja do Diračja, pa onda izgradnju punog profila ceste od Diračja do Orehovice čije će otvaranje biti negdje pred Božić i doći ćemo to tamo stvarno proslaviti jer to je doista jedan veliki zahvat. Inače, dužina tog i to samo jedne trake je 8,5 kilometara a cijena je milijardu kuna. Onda je napravljena četverotračna cesta od Orehovice do Svetog Kuzma koje je gotova. Pa se sada radi četverotračna cesta od Svetog Kuzma do Križišća. D404 vrlo važna cesta za Rijeku i za Hrvatku koja spaja Luku Brajdicu sa Riječkom zaobilaznicom će biti gotova početkom godine. Vi ste Riječanin pa znate dobro što to znači i koliko to znači za Rijeku itd. Tako da sam očekivao malo i pohvale jer dok sam ja bio gradonačelnik a dok je SDP bio na vlasti ja sam često znao pohvaliti opravdano kad bi doista, nije toga bilo puno doduše ali kad bi se pomoglo Zadru i zadarskom kraju ja sam to znao pohvaliti i ako to još jednom ili nekad bude ja ću to pohvaliti. Prema tome, i ja vas pitam vi kao dugogodišnji dužnosnik i član poglavarstva, i vijećnik, i sada zamjenik gradonačelnika a koji cijelo to vrijeme niste apsolutno ništa učinili za Rijeku kad ćete vi podnijeti ostavku na svoju funkciju. Sad što se tiče kilometra autocesta u proteklih 6 godina izgrađeno 545 kilometara autocesta. Ja sam na to ponosan, jer je to doista bio jedan snažan Hvala na koliko je bilo novaca, i koliko su pokazali međunarodni javni natječaji koji se provode u Hrvatskim autocestama. Nema zapovjedne odgovornosti, poštovani kolega Jovanoviću, i ja na zapovjednu odgovornost ne pristajem. I rekao sam to, i to je točno što ste vi rekli, ali ne ja, nego ne može niti jedan ministar kontrolirati 10 ili 12 tvrtki koje imaju svoje nadzorne odbore, koje imaju svoje uprave, svoje članove uprave, itd., Prema tome, ponavljam nema zapovjedne odgovornosti, a vi dobro znate i kao čelnik odbora saborskog, i pohvalili ste i pohvalili ste na jednoj sjednici i materijal koje je ministarstvo napravilo u smislu antikorupcijskog programa ministarstva. Rekli ste da to treba prezentirati i znate da i ja, i to ste čuli na tom odboru da i ja itekako aktivno sudjelujem u raščišćavanju nepravilnosti i imam tu zasluga. I to ste čuli na tom odboru. Prema tome, mislim da dobro radim svoj posao, mislim da imam i povjerenje birača koji su to pokazali na prošlim lokalnim izborima, gdje je lista koju sam ja nosio i gradska i županijska dobila 65% i 60. Prema tome, to je ono što vam ja mogu kazati. A sve drugo, evo ja vas molim da ne radite bilo kakve konstrukcije, jer bih mogao i ja postaviti pitanje vama zašto se malo ne uhvatite revizije grada Rijeke, pa da vidimo tamo što svake godine piše da ima, da se …/Govornik se ne razumije./… troše sredstva recimo u gradu Rijeci, da se ne poštuje postupak javne nabave. To piše u izvješću revizije. Ili odgovor kako to da je bazen koji je koštao 100 milijuna kuna narastao na 400 i još nije gotov, i pitanje je kad će biti gotov. Prema tome, poštujem vaš rad, ali molim da proširite malo to i malo šire, a ne samo da fokusirate jednu tvrtku ili jednog jedinog čovjeka. Hvala lijepa.

A ni na jedno pitanje koje sam ja postavio on nije odgovorio. Dakle moje pitanje je bilo koliko smo više kilometara autoceste u Hrvatskoj mogli izgraditi da je gospodin Kalmeta kontrolirao rad Hrvatskih autocesta? U proteklom mandatu aktualne Vlade, gradnja jednog kilometra autoceste vrijednost je skočila sa 4 na 12 milijuna dolara, a da istovremeno vrijednost realna na tržištu je porasla 20%. Znači gospodine ministre, mogli smo izgraditi tri puta više kilometara autocesta nego što ste vi izgradili. A što se tiče. Samo vi bučite, ja ću govoriti, glasniji sam od vas. A što se tiče grada Rijeke, cijenjeni gospodine ministre, s ponosom ću vam reći da je najtransparentniji grad u Hrvatskoj po ocjeni GONG-a grad Rijeka. Da, kolegice i kolege, najtransparentniji grad u Hrvatskoj je Rijeka, a glavna brana protiv korupcije je odgovorna i transparentna vlast. Ako je po anketi GONG-a riječka vlast proglašena najotvorenijom, onda je i najmanje korumpirana.

i to zbog toga što građani skupo plaćaju danak vaše politike. Svaki dan pet obiteljskih domova odlazi na bubanj. To su svi oni koji su podigli bankovne kredite, a onda su izgubili posao, ili im je plaća smanjena zbog uvođenja harača i povećanja PDV-a, pa sada ne mogu vraćati rate tih kredita. Banke njihove domove prodaju na dražbi, oni završavaju na ulici kao beskućnici. Od trenutka dok ovo govorim, od ovoga trenutka, pa do kraja godine, znači u idući nešto više od 45 dana tako će se prodati 230 kuća i 54 stana. je ovo vidljivo iz očevidnika nekretnina koji se vodi pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Predlagali smo u ovom Saboru Zakon o prolongaciji otplate stambenih kredita u 2009. godini, za građane koji ostanu bez posla. Odbili ste ga. Time direktno snosite odgovornost zato što građani gube svoje domove i završavaju na ulici. Netko imalo odgovoran bi zbog spoznaje kako je zlo učinio tim ljudima izgubio i apetit i san.

jer imam mirnu savjest. A vi ste očigledno ovih dana gledali vijesti negdje iz Amerike ili negdje drugdje, jer ovo što vi pričate se naprosto ne događa u Hrvatskoj. Naprosto se ne događa u Hrvatskoj. Istina je da postoje problemi i u naplati kredita i svega, međutim još bar, koliko je meni poznato, možda vi znate, ali ja kao ministar nisam dobio takvu informaciju, pa ako imate molim vas dajte, ni jedna hrvatska banka ni jednog hrvatskog građana nije bacila na ulicu. Logična je stvar da kad ostanete bez posla da vam se onda javlja niz problema, ne samo vraćanja kredita. Međutim ako se ne varam u eri stečajeva koji su bili za vrijeme vaše Vlade, a to je bila vaša ekonomska politika, stotinjak tisuća ljudi je ostalo bez posla. Dakle, Republika Hrvatska se našla u jednom vrtlogu gospodarske i financijske krize u kojoj se našao i svijet. Cijeli svijet. I sad gledajte, sve međunarodne financijske institucije, i europska zajednica kažu da je Hrvatska za razliku od mnogih dobro se snašla i dobro se borila sa tom krizom. Prema tome, to ako vi želite ponukat banke da izbacuju građane na ulicu, a to vi sa svojim govorom hoćete, ova Vlada to neće dozvoliti i toga morate biti svjesni. Ako vi prizivate vještice, što cijelo vrijeme radite, to vam isto tako neće uspjeti. A o tome da ste vi predlagali zakon da se odgodi plaćanje kredita, onda se postavlja samo pitanje otkud i s kojim sredstvima bi se plaćale kamate na te kredite? No ponavljam, zahvaljujući tome i što je monetarna i fiskalna politika pravovremeno povukla određene korake, hrvatski financijski sektor je ostao stabilan, nije skoro s ničim uzdrman. I upravo zahvaljujući tome naše banke mogu u ovom trenutku podnijeti prolongaciju, da kažem, rizičnih kredita. Vi možete gospodine Staziću pričati što god hoćete, i možete plašiti hrvatski narod koliko god hoćete, ali za razliku od vas koji pričate, a s ničim ništa ne argumentirate, ova Vlada poduzima konkretne poteze i poduzimat će ih i u budućnosti. To što vi pričate, vi ne priznajete čak niti odluke Ustavnog suda jer vama ne pašu. Vi bi i tužili, vi bi i presuđivali, vi bi i zatvarali, a takvu Hrvatsku ne želimo i za takvu Hrvatsku se nitko nije borio. Hvala lijepo.

Kažete kriza je pogodila sve. Da, ali različito zemlje na tu krizu reagiraju. U europskim zemljama smanjuju porezno opterećenje. Vi namećete nove poreze. Nametnuli ste taj harač kojim gulite leđa običnih ljudi, kožu s leđa im gulite. Nećete uvesti porez na dionice, na prodaju dionica. Nećete uzeti porezni novac od onih koji imaju. Vi uzimate od željezničara, od učitelja, od radnika, od umirovljenika. To je vaš odgovor. Kažete hrvatska Vlada ima odgovor, pa da ima ga, ali to je vaš odgovor. Taj odgovor nažalost je jako loš odgovor za većinu u ovoj zemlji. Postavit će pitanje gospodin zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite. **Koračević, Zlatko (HNS)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Moje pitanje je upućeno gospođi predsjednici Vlade. Naime, zbrinjavanje gospodarenja otpadom kao i osiguranje uvjeta za održivi razvoj odgovornost je svake generacije, a isto tako i činjenica da je taj problem s pozicije države prebačen na rješavanje na jedinice lokalne i regionalne uprave. Činjenica, a iskustvo nam govori da je čitav proces prilično neučinkovitost, a i činjenica da u nekim primjerima je i prisutna djelomično i korupcija. Imajući u vidu razvojne potencijale koji su mogući isključivo koordiniranim i sustavnim aktivnostima, a prije svega trajno i sustavno zbrinjavanje gospodarenja otpadom, korištenje energetskog potencijala u poboljšanju energetske bilance države, otvaranje mogućnosti novog zapošljavanja, korištenje sredstava iz pretpristupnih fondova EU, a isto tako i sprečavanjem i prisutne zloupotrebe i korupcije pa i kriminala. Moje je pitanje, prvo, da li je Vlada spremna preuzeti odgovornost na sebe i definirati u 4 do 5 regionalnih centara za gospodarenje otpadom? I drugo, ukoliko je spremna preuzeti tu odgovornost, a ne prebacivati na jedinice lokalne i regionalne uprave, u kojim rokovima je spremna to i realizirati? da, Vlada je spremna preuzeti odgovornost. Da, Vlada je preuzela odgovornost i mislim da mogu reći da je dosada Vlada prije svega zahvaljujući angažiranosti, ali prije svega i iznad svega stručnosti ministrice Marine Matulović-Dropulić učinila više nego što je učinjeno bilo kada od samostalnosti RH. Prema tome Vlada je činila, Vlada čini. Postoje i strateški dokumenti o tome, ali budući da postavljate vrlo detaljna pitanja u jednom pitanju nekoliko pitanja, a dozvolite da primijetim da ste sve to pročitali sa laptopa, onda dozvolite da tako strukturirano dakle, vrlo detaljno i ja pisanim putem odgovorim. Hvala vam lijepa. Izvolite. **Koračević, Zlatko (HNS)** Hvala lijepo. Mislim da mi to nije minus što sam čitao s laptopa jer ne želim raditi od ovoga paradu i komediju, ali na vrlo konkretan problem koji je prisutan u javnosti, a to je gospodarenje otpadom, je činjenica da mi nemamo sustavno to riješeno da nemamo regionalne centre, činjenica da nemamo regionalne spalionice, činjenica da nemamo u cijelosti pokriveno, činjenica da smo taj problem prebacili na jedinice lokalne i regionalne uprave. A na primjeru Varaždina ću vam reći gdje je direktnom pogodbom izabran partner koji nema iskustva u gospodarenju otpadom, preskočeni su partneri koji imaju iskustvo i nižu cijenu i pored svega ostaloga država će tom partneru koji je direktnom pogodbom dobio jedan posao koji se mjeri u milijunima eura, država želi i spremna je biti partner. Sama činjenica da na sam dan izbora tom partneru iz grada Varaždina prebačeno u vlasništvo zemljište na kojem će se to odvijati, govori dovoljno sama po sebi. Ja se zahvaljujem i očekujem vaš pisani odgovor. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Postavit će pitanje gospođa zastupnica Biljana Borzan. Izvolite. Zahvaljujem. Pitanje bih uputila gospodinu ministru Milinoviću. Dakle, gospodine ministre učinili ste sve što je bilo u vašoj moći da neplodnim parovima onemogućite da dobiju djecu. Oni koji nemaju novca da odu neki strani centar nažalost vrlo vjerojatno neće ni imati djecu. Vi ste ih dakle, osudili trajno da nikada ne osjete radost roditeljstva. Oni koji srećom imaju novaca i odlaze u strane centre šalju vam razglednice sa medicinski potpomognutim pozdravima. Konzultacije 50 eura, ultrazvuk 70 eura, supresija 56 eura, hormoni 300 eura, štoperica 34 eura, postupak 1100 eura, put 250, sveukupno ni manje ni više nego 1850 eura. Jedan par vam tako na razglednici piše, "Nažalost cijela nas je vojska ovdje zahvaljujući vama." Moje pitanje je kada čitate sve te razglednice recite osjećate li barem malo stid pred ljudima koji su zbog vas morali otići u drugu zemlju samo zato što žele imati djecu? Hvala gospodine predsjedniče. Moram reći da su moje službe u Ministarstvu zdravstva predmnijevale da bi jedno od pitanja moglo biti i to. Pa ja sam čitao tu razglednicu u "Večernjem listu", vidio sam 4 ista rukopisa na 4 iste razglednice. Zamolio javno i sada molim da ti koji su otišli u Sloveniju, koji su išli u prethodnih desetak godina u Sloveniju dođu u Ministarstvo zdravstva, da kažu ministru zbog čega su išli tamo. Je li to zbog toga što proteklih desetak godina su bili desetak postupaka u Republici Hrvatskoj nisu uspjeli, pa su zbog toga otišli tražiti pomoć negdje gdje je postotak uspješnosti trudnoća veći. Možete vi pričati oko toga. Ovo su sve pohvale i podrške novom zakonu. ja to ne dajem u medije. Ovih dana sam dobio 30-ak isto takvih razglednica koji hvale novi zakon. A možemo mi tu govoriti na način kao i vi, ali ja ne želim. Evo brojki. One su najmeritornije o Zakonu o medicinskoj oplodnji. Klinika za ženske bolesti i porode KBC Zagreb "Petrova", zahvaljujem se na pitanju. 9. i 10. mjesec prošle godine 77 postupaka je bilo. Vi ste iz SDP-a rekli da je zabranjena medicinska oplodnja, da neće biti moguća medicinska oplodnja u Hrvatskoj i 21% uspješnosti. Govorim o 9. i 10. mjesecu prošle godine. Sada ću vam reći podatke od 9. i 10. mjeseca ove godine nakon donošenja zakona. Prošle godine 77 postupaka, a sada 99 postupaka. Jeli to manje? Je li to zabrana? Ili je to više za 20, 30%? A uspješnost, prošle godine je bila 21%, ove godine 28%. Vidite kako ćemo mi doći ali sa činjenicama. Evo "sv. Duh" od 29. do 1. 11. prošle godine 22 postupka. Znate koliko ove godine? 40 Uspješnost je negdje ista. Iduće godine vidjet ćete proračun. 40 milijuna kuna je osigurano za postupke medicinske oplodnje u Republici Hrvatskoj. Ja vam molim da ne stigmatizirate te partnere, da im ne otežavate situaciju. I nije istina da na tisuće parova nakon ovog zakona ide u Sloveniju. Ide ih jednaki broj, kao što je išao i proteklih 20-ak godina. Ovaj zakon, rekao sam samo nekoliko. Evo Klinika za dijabetes "Vuk Vrhovec" 80 postupaka, 30 do 31% uspješnosti. Dakle, ovaj zakon uz sve ove zahvale što sam dobio, ih ne želim davati u medije. Ali ih možete pročitati sa mnom zajedno, govore o tome da su parovi zadovoljni, da nema mogućnosti više ilegalnih ili malverzacija u ovom vrlo osjetljivom području. A još jednom napomena za iduću proračunsku godinu je osigurano dodatnih 40 milijuna kuna za postupke medicinske oplodnje u Republici Hrvatskoj. Ja sam rekao i kod donošenja toga zakona, ponavljam i danas. Ići ćemo za 6, 7 mjeseci sa relevantnim brojkama. Ovo su samo dva mjeseca prošle godine i dva mjeseca ove godine od kada je stupio novi Zakon o medicinskoj oplodnji, koji govori upravo ono što je i bio cilj ovoga zakona i povećana uspješnost trudnoća i povećani broj postupaka. I na kraju još jedno.

zašto su išli u Sloveniju. Isto tako postupak zamrzavanja jajnih stanica se uspješno provodi u Republici Hrvatskoj. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospođa Biljana Borzan. Izvolite. Gospodine ministre, ja vas molim da ... se malo maknete, otežavate mi komunikaciju. Hvala lijepo. Ministre dakle, prema vašem izlaganju vi tvrdite da su ljudi ludi što idu tisuću 850 eura potrošiti u inozemstvo kada je naš zakon toliko idealan. Znate zašto te razglednice nisu potpisane? Dopustite ja nisam vama dobacivala kada ste govorili. One nisu potpisane, zato što govore u ime mnogih parova koji su otišli u Sloveniju. Posve je svejedno je li to pisao Pero ili Jozo ili Anka. Dakle, radi se o ljudima koji su glasnogovornici onih koji moraju otići u Sloveniju. Vi kao ministar ste dužni osigurati, a dobro znate ove brojke koje ste naveli, to ćemo još vidjeti do kraja godine, odnosno kada prođe jedan period kako će to sve skupa ići. Dobro znate da ste tvrdoglavo donijeli zakon koji ne pomaže parovima, koji otežava koji je za žene vrlo neugodan. Dakle, zakon koji će u konačnici se dokazati da je bio loš. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Postavit će pitanje gospodin zastupnik Željko Turk. Izvolite. Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospođo predsjednice Vlade, gospodine ministri, uvažene kolege. Svoje pitanje postavit ću ministru poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, gospodinu Čobankoviću. Gospodine ministre, zadnjih nekoliko godina jedna od bojazni koja se provlačila, a vezano je uz pristupanje Europskoj uniji, pitanje je vezano uz poljoprivredu. Jedno od percepcija javnosti je da i strah da u ovom momentu pristupanja EU-a će možda poljoprivreda platiti najveću cijenu. Znajući za konstataciju i činjenicu da postoje brojni poticaji, da su i brojne reforme u tom smislu odrađene, a posebno u deficitarne grane poljoprivrede, te uz činjenicu i konstataciju da je preko polovica EU zakonodavstva vezana uz pitanje poljoprivredne i sigurnost same hrane, a istovremeno znajući da su otvorena dva pregovaračka poglavlja vezana uz poljoprivredu, koja čujemo da dosta dobro idu i da dosta dobro teku, zaključujem da je do sada dosta učinjeno vezano na tu temu. moje pitanje je direktno postavljeno vama na način da prokomentirate što od dosadašnjih mjera koja su odrađene stavljate u kontekst određene ocjene? Isto tako kakva je ocjena danas konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, te shodno tomu naša mogućnost i spremnost za uniju, te s tim u svezi budućnost hrvatske poljoprivrede u okviru EU-a? Hvala. Gospodin ministar Petar Čobanković. Izvolite. **Čobanković, Petar (HDZ)** Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani gospodine zastupniče, dozvolite mi da odgovorim na vaše pitanje. I prije svega želim na na početku kazati da hrvatska poljoprivreda a poglavito hrvatski poljoprivrednici neće ni u kojem slučaju biti ti koji će platiti cijenu hrvatskog ulaska u Europsku uniju. Zašto neće biti? Pa neće biti zato što u Europskoj uniji postoji zajednička poljoprivredna politika što u Europskoj uniji postoje značajna financijska sredstva koja prate poljoprivredu. I ja sam slobodan kazati hrvatska poljoprivreda će se ulaskom u Europsku uniju naći u boljoj situaciji nego što je trenutno danas. Zbog čega? Pa prije svega iz razloga što kada govorimo i o robnoj razmjeni neće se više dešavati da praktično dio subvencioniranih proizvoda, visoko subvencioniranih proizvoda kako u proizvodnji tako isto i subvencionirani za izvoz mogu završiti na našem tržištu kao što je bio slučaj do nekih vremena, do nedavno. S druge strane, ja želim naglasiti i mislim da ste dobro primijetili da je Vlada u ovih šest godina provodila značajne reforme u sektoru poljoprivrede, da je donosila značajne mjere, da je išla u pravcu povećanja povećanja konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje a to povećanje konkurentnosti se ogleda rekao bih i u operativnim programima za određene grane proizvodnje poglavito one gdje smo imali potrebu značajnije dignuti proizvodnju prije svega u sektoru govedarstva, mlijeka, u proizvodnji mlijeka i mesa, zatim u svinjogojstvu, u proizvodnji mesa i u dijelu podizanja višegodišnjih nasada kako bi zaustavili padanje ili smanjenje površina poglavito po vinogradima što smo sve do 2003. godine imali konstantan pad površina pod vinogradima. Mi smo u ovih šest godina uspjeli stabilizirati i sada smo stabilizirali negdje na tridesetak što držim da će biti optimalno za Republiku Hrvatsku. U dijelu proizvodnje mlijeka želim naglasiti da je tu Hrvatska polučila izvanredne rezultate kad se komparira 2003. godina i 2009. godina onda dolazimo do podatka da je negdje cirka 25% povećanje otkupa mlijeka ili u brojkama 150 milijuna litara litara mlijeka se danas u Hrvatskoj proizvodi više. Slična situacija je i u tovovima ali evo nažalost i u nekim segmentima proizvodnje nemamo dovoljnu proizvodnju i zbog toga postoji značajan uvoz. Ali kad govorimo o konkurentnosti onda tu u svakom slučaju značajno mjesto zauzimaju i poticaji koji su se u periodu od 2003. do 2009. godine značajno povećali. 2003. godine ukupno je za poticaje bilo isplaćeno milijardu 637 milijuna kuna a u 2009. će biti isplaćeno 3 milijarde i 500 milijuna kuna. Naravno da to povećanje poticaja je povećavalo i konkurentnost naše poljoprivredne proizvodnje. I u konačnici evo ja sad moram kazati nešto, ono što je često u javnosti na krivi način je percepcija a to je vanjska trgovinska bilanca, poglavito kada se govori o uvozu, o prekomjernom uvozu onda u pravilu svima je percepcija na uvozu hrane. Na našu sreću podaci o vanjsko-trgovinskoj razmjeni poljoprivredno-prehrambenih proizvoda su daleko afirmativniji nego što je sama percepcija. Hrvatska uvozi ali Hrvatska ima i značajan izvoz hrane i Hrvatska u ovome trenutku kada ima smanjenje ukupnog izvoza negdje tridesetak posto u dijelu izvoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda bilježi porast i on će biti negdje oko 5% na koncu godine. Pokrivenost uvoza izvozom u dijelu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda će u ovoj godini doći negdje na 65% dok je u ukupnoj robnoj razmjeni Republike Hrvatske pokrivenost uvoza izvozom negdje na 49, 50%. Znači, za nekih petnaestak posto je veća pokrivenost uvoza izvozom u dijelu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Ovdje ne možemo zanemariti potrošnju hrane i pića u turističkoj ponudi. Ako je u 2008. godini ostvaren ukupan prihod od turizma 7 milijardi i 400 milijuna eura onda je normalno da značajan dio stoji na potrošnji hrane i pića i na taj način .../Govornik se ne razumije./... uravnotežena vanjsko-trgovinska bilanca. Ovo su pokazatelji koji pokazuju da će hrvatska poljoprivreda biti spremna za ulazak u Europsku uniju. Hvala gospodine ministre na odgovoru. Drago mi je da ste zapravo istakli i značaj poljoprivrede u ukupnom gospodarstvu Republike Hrvatske ali isto tako imajući posebno doticaj i sveze sa turizmom. Ako tome dodamo i u uvjetima pristupanja Europskoj uniji i novo europsko tržište svakako da je to nova i prilika i nova šansa za hrvatsku poljoprivredu u vremenima koja su pred nama. Vjerujem da su i ove riječi koje govore zapravo o poziciji poljoprivrede koja je u okviru recesijskih uvjeta prošla na neki način manje okrznuta uvažavajući tu situaciju zahvaljujem još jedanput na odgovoru i vjerujem u i bolje dane hrvatske poljoprivrede. Pitanje će postaviti gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. **Kajin, Damir (IDS)** Poštovani gospodine predsjedniče, uvažena gospodo članovi Vlade. Pitanje želim postaviti premijerki gospođi Kosor. Pitanje se tiče zaštićenih najmoprimaca. To su oni nesretni ljudi koji žive u nacionaliziranim odnosno konfisciranim stanovima koji već desetljeće ili dva pokušavaju iste otkupiti a eto češće su u prilici da se nađu na ulici bez ikakvog smještaja no što su u prilici da sebi rješavaju stambeno pitanje. Ja želim postaviti vama gospođo premijerko pitanje da li ste i danas na onim pozicijama na kojima ste bili 29.1.2003. kada ste doslovce doslovce govorili, citiram jedan fonogram iz vaše rasprave gdje kažete da iz rasprave o ovom Zakonu o zaštićenim najmoprimcima nitko od nas ne može izvući nikakve političke poene. Slažem se, Sabor se mora truditi donositi zakone u koje u koje neće biti ugrađeni bilo kakvi oblici diskriminacije. Ustav štiti pravo vlasništva, međutim isto tako je jasno da Ustav štiti dom, da je obitelj i pod posebnom zaštitom države. Ja ovdje imam jednu knjigu knjigu ispovijedi mladih ljudi koji bi se morali iseliti iz stanova u kojima su rođeni. To je jedna uistinu knjiga koja ostavlja dubok dojam na svakog tko ju pogleda. Ja ću vam pročitati nekoliko razmišljanja. Ta su razmišljanja upućena svima nama, dakle i zastupnicima i Vladi. Vrlo jednostavno, poruka jedne Lee. Ne činite nove nepravde, omogućite nam da otkupimo stan i da konačno počnemo živjeti život dostojan čovjeka, i dalje se nastavlja. I ja plediram, to je vaš govor, na ono o čemu je govorila kolegica Matulović Dropulić da se napravi jedna dobra analiza, da se omogući stanarima otkup ovog stana u kojem stanuju. I naravno, vlasnicima provede pravedna naknada. To bi bilo u skladu sa dokumentima Vijeća Europe i tome slično. vidim da mi istječe vrijeme, gospođo premijerko nešto činite? Ili da li je uopće nešto u programu ove Vlade kako bi se pomoglo ovim ljudima, njih cirka 5 tisuća nositelja stanarskog prava, koji su u pravom smislu riječi u jednoj krajnje nezahvalnoj situaciji? U tim stanovima u ovom trenutku obitava negdje oko 20-ak tisuća ljudi. Ja prepričavati tu njihovu sudbinu jednostavno neću, ali mislim ne dopuštam da netko kaže da više voli životinje od mene, da bi više se trebalo možda pozabaviti njihovom sudbinom, nego sudbinom azila u Dubrovniku u kojem su smješteni oni nesretnici. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Odgovor gospođa predsjednica Vlade Jadranka Kosor. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Gospodine zastupniče, budući da ste citirali ono što sam govorila kao što se i sami rekli 2003. kao zastupnica u Hrvatskom saboru, mogu vam reći da potpisujem dakako svaku svoju riječ jer ono što sam rekla tada, mislim i danas, i sasvim je sigurno da Vlada i u rješavanju tog, vjerujem da ćete priznati, vrlo kompliciranog problema, neće učiniti ništa kako bi činila nove nepravde. Znači rješavanje jednoga problema ne može se bazirati na činjenicu eventualnih novih nepravdi. Ono što vas želim uvjeriti jest da ćemo raditi i dalje u okviru Ustava Republike Hrvatske i svih postojećih propisa. i opet naslanjam na ministru Matulović Dropulić koju ste citirali također i koju sam i tada 2003. spomenula u svojoj raspravi u Hrvatskom saboru, tada kao oporbena zastupnica. Prema tome, mislim da se u političkom životu svakoga od nas ništa ne može mijenjati, bez obzira o kojoj se poziciji radi. Znači jesmo li u oporbi ili smo na vlasti. Tako i u ovom slučaju. I evo budite uvjereni da ćemo činiti sve što je u našim mogućnostima. Dakako da je sigurno da jedan dio ove rasprave i vi koristite u svrhu nekih svojih nastojanja u ovome razdoblju, ali dobro to je stvar hrvatskog Parlamenta i u to se ja nemam prava miješati. Hvala. Gospodin Damir Kajin. Izvolite. da te stanove njihove preuzimaju ne vlasnici, ja bih rekao pohlepnici, prekupci, a svaki od njih, od tih prekupaca, ili velika većina je kupio prije toga društveni stan za ne znam par tisuća maraka. Ja mislim da tim zaštićenim najmoprimcima moramo pomoći, moramo sačuvati tih 5 tisuća stanara u tim stanovima i sad se stvarno postavlja pitanje kako im omogućiti da dođu do svog stana. Ako imamo građanske hrabrosti u Ustavu mijenjati institut zastare prilikom pretvorbe, odnosno privatizacije, e onda bi vjerojatno na isti način, kroz istu formu mogli izaći u susret i ovim zaštićenim najmoprimcima. Omogućimo tim ljudima da dođu do tih stanova na način na koji je do tih stanova došlo 400 tisuća građana Republike Hrvatske. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Pitanje će postaviti gospođa zastupnica Danica Hursa. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. A moje pitanje ću uputiti ministru mora, prometa i infrastrukture gospodinu Kalmeti. Gospodine ministre, postavljam vam pitanje. Naime, moje pitanje bit će vezano uz stanje i izgled državne ceste B1 ili da prevedem da se bolje razumijemo, riječ je o staroj zagorskoj magistrali. Kao što znate tu cestu Zagorci nazivaju cestom smrti, i moramo je koristiti, naime većina nije u stanju platiti najskuplju cestarinu u Hrvatskoj i na taj način koristiti autocestu Zabok-Zaprešić. Da vas podsjetim, stara zagorska magistrala građena je kasnih 50-ih godina, dakle u doba zaprežnih kola. Tom starom zagorskom magistralom prometuje veliki broj vozila, pogotovo kao što sam već sada rekla u situaciji kad je, da bi se putovalo autoputom u Zagreb potrebno mjesečno izdvojiti negdje od 400 do 500 kuna da bi se platila autocestarina. Struka govori da cestu treba rekonstruirati nakon 30 godina, ako se ne varam. Dakle ova naša stara zagorska dama prešla je pola stoljeća. Do rekonstrukcije nije došlo, osim u jednom malom dijelu od 4 kilometra, to je veza Veliko Trgovišće-Zabok. Moje pitanje gospodine ministre glasi: tko je odgovoran za trenutno stanje i izgled stare zagorske magistrale? Da li je napravljen projekat rekonstrukcije? Ako jeste što on sadrži? I naravno ono najvažnije, kada će bit realizirana rekonstrukcija te stare zagorske magistrale? Zahvaljujem. Gospođo zastupnice, uglavnom se slažem s vama, i s vašim izlaganjem i s vašim pitanjem. I upoznat sam sa situacijom na staroj zagorskoj magistrali. I da sad ne idem u povijest svega toga, vi znate dobro da se projektira, da je pojačan promet na njoj to ste i sami rekli, znamo iz kojeg razloga, bez obzira što je Vlada donijela odluku još prije par godina da se cestarina na autocesti Zagreb-Macelj, da se da popust dolje lokalnom stanovništvu itd. Ali svejedno, ta cesta je opterećena, ona je loša i to potvrđujem što ste sve i rekli. Ali želim isto kazati da kad je u pitanju ova paralelna cesta Zabok-Krapina koja je također želja žitelja Krapine, kako ne bi onda koristili autocestu, onda bi se manje koristila i zagorska magistrala, da je ona u projektiranju, i mi ćemo učiniti sve da čim prije, jasno sukladno prilikama i financijskim mogućnostima to počne. Što se tiče stare zagorske magistrale, rade se planovi rekonstrukcije i pojačanog uzdržavanja da budem točniji, pojačanog uzdržavanja te te izuzetno važne, opterećene i kako ste i vi rekli, ja se slažem, loše ceste, tako da ćemo evo i ne zbog ovog pitanja, ali drago mi je da ste to i aktualizirali, tako da ćemo zasigurno slijedeće godine ići u značajnije zahvate pojačanog održavanja kroz razne programe na toj zagorskoj, staroj zagorskoj magistrali. Hvala. Gospođa Danica Hursa, izvolite. **Hursa, Danica (HNS)** Zahvaljujem gospodine ministre. Ja bih voljela da ovaj vaš odgovor dobijem i u pisanoj formi. Naime, plan za rekonstrukciju ove ceste bio je u planu Vlade 2005. i 2008. pa se nažalost ništa nije dogodilo. Prednost se dala istoj cesti u karlovačkoj županiji. Potakli ste me spominjanjem ove spojne ceste Zabok-Krapina, zaista je nužna. Osim te ceste ja bih vas podsjetila da je potrebno rekonstruirati i elektrificirati prugu Zaprešić-Zabok, a o brzoj cesti Oroslavje-Popovec isto tako želim čuti, odnosno dobiti pisani odgovor. To su prometnice koje život znače za moju Krapinsko-zagorsku županiju. Hvala vam lijepa. Hvala. Pitanje postavlja gospodin zastupnik Frano Matušić, izvolite. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče, gospođo predsjednice Vlade, gospođo i gospodo ministri. Svoje pitanje upućujem ministru vanjskih poslova, gospodinu Gordanu Jandrokoviću, obzirom na njegovo posljednje putovanje u zemlje zaljeva, dakle Oman, Katar, Ujedinjene Arapske Emirate, a i s obzirom na činjenicu da investitori upravo iz tih zemalja su značajno prisutni i u europskom gospodarstvu i gospodarstvu SAD-a, pa me zanima da li ste u razgovorima koje ste imali imali stekli simpatije zapravo tih investitora za ulaganje u Hrvatskoj i kakve su mogućnosti da bismo privukli zapravo investitore iz zemalja zaljeva da investiraju u hrvatsko gospodarstvo, mislim da bi to bilo itekako značajno. Da li postoji eventualno birokratske zapreke jer često u razgovorima koji osobno vodim diljem svijeta na raznim sastancima postavljaju se pitanja upravo barijera koje postoje, administrativne barijere kao što je recimo … /Govornik se ne razumije./… režim itd., za eventualnu ulaganje kao jedna vrsta prepreke. Sada da li i u tom slučaju postoje prepreke u ovom smislu birokracije i postoji li interes investitora iz tih zemalja da bi ulagali u Hrvatsku? Mislimo da je Hrvatska apsolutno perspektivna po tom pitanju. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin ministar Jandroković, izvolite. Zahvaljujem se gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine zastupniče točno je, osim glavnih vanjsko-političkih prioriteta koje ostvarujemo kroz sudjelovanje u NATO savezu, kroz skoro članstvo u EU, djelovanjem u institucijama UN-a, kroz aktivnu regionalnu politiku na prostoru jugoistočne Europe, Hrvatska diplomacija snažno razvija i gospodarsku komponentu svojeg djelovanja i u tom kontekstu došlo je i do ovog posjeta zemljama GAULF-a. Odazvao sam se na poziv koji sam dobio za posjet Kataru, Omanu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Radi se o jednoj regiji koja je u Hrvatskoj nedovoljno poznata, a svakako je regija koja je trenutno najperspektivnija i najprosperitetnija vjerojatno u cijelome svijetu. Radi se o zemljama velikog bogatstva, snažnog rasta i razvoja npr. reći reći ću Katar ima za ovu godinu planiran rast GDP-a od 12% i time nisu zadovoljni s obzirom na gospodarsku situaciju i na financijsku krizu. Isto tako Oman i Ujedinjeni Arapski Emirati rastu po visokim stopama i to su zemlje koje su vrlo slabo pogođene ustvari gospodarskom krizom. Zajedno sa mnom u tom posjetu sudjelovali su i predstavnici Ministarstva turizma, zatim naše Agencije za promicanje investicija i ulaganja u Hrvatsku. Isto tako sa mnom je bio i predstavnik gospodarske komore, te predstavnici 15-ak hrvatskih kompanija zainteresiranih za gospodarsku suradnju i partnerstvo sa kompanijama iz tih zemalja. Održali smo i 3 gospodarska foruma, u Omanu, Kataru i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Odaziv kompanija iz tih zemalja bio je isto tako vrlo dobar, čak me i ugodno iznenadio. Poznaju Hrvatsku, poznaju naše tržište. Mnogo istaknutih visokih dužnosnika tih zemalja posjetilo je Hrvatsku ili službeno, ali isto tako i neslužbeno. Proveli su tamo i svoje ljetne praznike, pa je npr. Omanski sultan 3 tjedna proveo na na Jadranu, o tome se ne zna dovoljno, ali svakako ima vrlo pozitivne dojmove o Hrvatskoj i uz njega je bilo i nekoliko ministara i vrlo su zainteresirani i za investicije i za suradnju u svim segmentima od obostranog interesa sa Hrvatskom. Hrvatskoj je tu posebno zanimljiva suradnja u području graditeljstva. Istaknuo bih da je u Kataru npr. "Konstruktor" već prisutan, da radi jedno veliko križanje koje se nalazi izvan glavnoga grada, praktički u pustinji, to je jedna velika investicija od preko 220 milijuna dolara. "Konstruktor" to vrlo uspješno radi i na taj način probio je led i otvorio vrata i ostalim hrvatskim graditeljima i moram reći da mi je i emir katarski rekao da su hrvatski gospodarstvenici i hrvatski poduzetnici, pogotovo u segmentu graditeljstva, dobrodošli u Katar jer su iskustva koja s nama imaju Osim graditelja građevinskog sektora sa mnom su bili i predstavnici kompanija koje se bave naftom i plinom, dakle opremom za istraživanje nafte i plina, koji su imali određene kontakte, npr. "Geofizika" je sklopila jedan posao, procjenjuju procjenjuju njegovu vrijednost otprilike na 30-ak milijuna eura sa jednom saudijskom kompanijom. Dakle, tamo sasvim sigurno prostora za hrvatske poduzetnike ima, ali postoji interes i njihove strane da rade i posluju u Hrvatskoj, pogotovo u segmentu turizma. Zanima ih korištenje hrvatskih luka. Ono na što su se zaista požalili jesu određeni problemi sa birokracijom na nižim razinama. Ja sam im ponovio da politička volja postoji, da ne postoji nikakve prepreke za njihovo ulaganje. Međutim njihova dosadašnja iskustva nisu u potpunosti pozitivna i mislim da trebamo otklanjati te predrasude koje postoje prema kapitalu koji dolazi iz tih zemalja i da je i on isto tako dobrodošao u RH. Postavili su mi pitanje viznog režima, Hrvatska usklađuje svoj vizni režim sa Schengenskim režimom. Evo još samo jedna rečenica, dakle mi ne možemo ukidati vize za te zemlje, ali možemo ubrzati proceduru. To ćemo učiniti i najavljujem vrlo skoro i otvaranje diplomatskom predstavništva u jednoj od tih zemalja kako bi onima koji žele putovati u Hrvatsku iz turističkih pobuda ili zbog posla bilo lakše i dostupnije dobiti hrvatsku vizu. Hvala. Gospodin Matušić. koji je dolje ostavio dobar trag, ja bih rekao u dobrim iznosima za vrijeme njegovog boravka. Ali ono što je doista bitno je da će se doista ove birokratske prepreke smanjiti, kako bi zbilja taj protok novca i ljudi bio što je boje, jer je doista u obostranom interesu. Tim više što ovaj dio koji ste rekli oko luka je vrlo interesantan svima, jer su hrvatske luke najbliže luke gdje mogu uvoznici izvoznici komunicirati i sa cijelom Srednjom Europom i sa Baltičkim zemljama i zapravo sa cijelom Europom. Stoga mislim da ta pozicija geostrateška Hrvatske izuzetno značajna i za te zemlje. U tom smislu podrška svemu onome što radite. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Na redu je gospođa zastupnica Biserka Vranić. Izvolite. gospodine predsjedniče. Moje pitanje upućeno je predsjednici Vlade, gospođi Jadranki Kosor. A odnosi se na problematiku koja je trenutno prisutna i u vezi koje je hrvatska javnost informirana, a to je tvrtka "Varteks" koja ovih dana namjerava polako otpuštati 2 tisuće Interesira me da li Vlada priprema kakav prijedlog, program ili nekakvu sanaciju kojom bi se spriječilo na slanje na Zavod za zapošljavanje više od tisuću žena, jer znamo da u tekstilnoj industriji uglavnom 90% radne snage su žene? Da li se tu nešto priprema? Da li je u planu kakova sanacija ili bilo kakva druga pomoć koja bi se tekstilnoj industriji koja je sada na koljenima? Ako je ova industrija "Varteks" u situaciji da zaista nema izbora, onda nemamo što pričati o drugim tekstilnim industrijama, kao što je pamučna industrija "Duga Resa" kao što je "Veti" u Žakanju i kao što me Međimurska trikotaža "Čakovec". Molim odgovor u vezi toga.

nastoji na sve načine pomoći, dakako u dogovorima i razgovorima sa članovima uprave i mislim da mogu reći da smo blizu rješenja. Dakako Vlada u okviru i uvijek to ponavljam, uvijek u okviru svojih mogućnosti, ali spomenut ću da nastojanjima Vlade skinuta je blokada banke. Mislim da je to iznimno važno. A evo najavljujem u širem kontekstu vašega pitanja, najavljujem vrlo skorašnji sastanak sa svima svima onima u Hrvatskoj koji mogu na bilo koji način pripomoći da se problemi u tekstilnoj industriji uistinu počnu razrješavati. Dakle, pripremam, to će biti vjerojatno sljedeći tjedan. Sazvat ću sastanak i pozvati predstavnike sindikata. Svi članovi Vlade koji na bilo koji način mogu sudjelovati u rješavanju u konačnici problema, ali svakako i predstavnike tih tvrtki koji i danas imaju problema. A slažem se s vama također da svi zajedno moramo pomoći da tekstilna industrija opstane u Hrvatskoj. Imamo tu vrlo konkretne prijedloge, ali mislim da sada nije vrijeme da iznosim pojedinosti, dok se stvari do kraja ne ... **Vranić, Biserka (SDP)** Hvala lijepo na odgovoru. Apeliram na vas jer ste u nekoliko navrata napomenuli da ste posebno osjetljivi na problematiku zapošljavanje žena, na njihov status u društvu, na ostala prava koja su ovime zaista ugrožena i zaista ja očekujem da u ime Vlade i svoje osobno ime se pobrinete da da ovu industriju i pomognemo ili da pronađemo neko drugo rješenje za ove radnice koje su ostale bez posla. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Dragan Vukić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Gospođo predsjednice hrvatske Vlade, gospodo ministri. Moje pitanje upućujem ministru obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti gospodinu Tomislavu Iviću, a tiče se stipendija za djecu Hrvatskih branitelja. I ono glasi, hoće li se i u školskoj, odnosno akademskoj 2009., 2010. godini dodjeljivati stipendije iz Fonda za stipendiranje Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata? Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin Tomislav Ivić, ministar. Hvala lijepo poštovani gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine zastupniče hvala lijepo na ovom pitanju. Ja mogu reći da Fond za stipendiranje više nego uspješno funkcionira već pune i da je do sada pravo na stipendiju ostvarilo preko 20 tisuća đaka studenata i da je za tu namjenu protekle tri godine izdvojeno gotovo 120 milijuna kuna. Riječ je o pravu koje mogu ostvariti Hrvatski branitelji, djeca poginulih, zatočenih i nestalih Hrvatskih branitelja, te djeca HRV-a i djeca dragovoljaca Domovinskog rada. Sredstva za fond se ostvaruju iz trećine dobiti Fonda Hrvatskih branitelja. U prošloj godini je to bilo gotovo 70 milijuna kuna. A inače raspisan je bio i natječaj za školsku, odnosno akademsku 2009., 2010. godinu koji je zaključen 16. studenog, dakle prije tri dana. U tijeku je obrada pristiglih zahtjeva. Pristiglo je negdje oko 14 tisuća zahtjeva i naše procjene su da će i ove godine oko 10 tisuća đaka, studenata i poslijediplomaca ostvariti pravo na stipendiju. Riječ je o stipendijama za za đake u iznosu od 400 kuna, za studente u iznosu od tisuću kuna i priznavanje troškova poslije diplomskog studija do 7 tisuća kuna. Dakle, riječ je o fondu koji je za stipendiranje i koje je u potpunosti opravdao svoje postojanje. Dapače, ove brojke koje sam na početku istakao da je do sada više od 20 tisuća đaka i studenata koristilo ovaj fond za svoje redovno školovanje, to najbolje potvrđuje. Hvala lijepa. Hvala.

Naime, ja vrlo često pomažem jednoj udruzi u gradu Sisku, ona se zove "Adela" i skrbi o žrtvama obiteljskog nasilja. Vodi jednu od sigurnih kuća. Negdje krajem prošle godine, dakle u ovo doba, potpisani su ugovori za sufinanciranje upravo savjetovališta i skloništa za žrtve obiteljskog nasilja. Budući da se radi o vrlo osjetljivom pitanju, htjela bih znati ministre što ste još učinili po ovom pitanju i što namjeravate učiniti u 2010. godini i je li postoji mogućnost da se ovo financiranje i sufinanciranje uglavnom ovih sigurnih kuća pa i savjetovališta proširi budući da znamo kakva je financijska situacija. A isto tako vas molim jeste li uspjeli nekako dogovoriti sa lokalnom zajednicom, dakle sa gradovima, općinama a poglavito županijama da se oni kroz svoje programe uključe eventualno u sufinanciranje ovog programa. Hvala. Izvolite, gospodine ministre Ivić. **Ivić, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo. Poštovani gospodine predsjedniče. Poštovana gospođo zastupnice, zahvaljujem na ovom pitanju i vrlo rado ću vam odgovoriti da je Vlada Republike Hrvatske još 2007. donijela donijela novu Nacionalnu strategiju zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2008. do 2010. godine i da je u 4. poglavlju sklonište i potpora žrtvi nasilja u obitelji predviđeno stvaranje uvjeta za sustavno i trajno rješenje potrebe zbrinjavanja, pravne i institucionalne zaštite žrtava nasilja u obitelji što podrazumijeva i stvaranje financijskih pretpostavki za rad svih organiziranih oblika pružanja zaštite žrtvama nasilja u obitelji a koje su osim državnih tijela nositelji i jedinice lokalne i područne odnosno odnosno regionalne samouprave te da je 25. studenog 2008. godine dakle na Dan borbe protiv nasilja tadašnja potpredsjednica i ministrica potpisala Ugovor o sufinanciranju rada pet savjetovališta i skloništa za žrtve nasilja i to u Istarskoj županiji, Zagrebačkoj, Brodsko-posavskoj i Karlovačkoj županiji ugovorom regulirano i financiranje tih skloništa po principu 30%, 30%, 10% odnosno da 30% u sufinanciranju sudjeluje odnosno resorno ministarstvo, 30% županija, 30% jedinice lokalne samouprave i 10% iz drugih izvora donacije, natječaji i slično, te da je u 2009. godini kroz proračun ministarstva za tu namjenu osigurano milijun i 643 tisuće kuna. Ministarstvo razmatra mogućnosti financiranja u 2010. godini i uputilo je poziv skloništima u Splitsko-dalmatinskoj, Primorsko-goranskoj, Zadarskoj, Sisačko-moslavačkoj, Vukovarsko-srijemskoj i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji za prijedlog projekta prema Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti kako bi sklonište u tim županijama u 2010. godini sufinancirala po istom principu kao što sam naveo. Dakle, mogu reći da je Vlada Republike Hrvatske a posebice predsjednica Vlade tada još kao ministrica puno učinila na senzibiliziranju javnosti za ovo vrlo osjetljivo pitanje kao ključni preduvjet i za njegovo uspješno rješavanje. Hvala lijepa. Izvolite. **Roksandić, Ivanka (HDZ)** Hvala ministre. Poglavito mi je važno čuti da ste uputili poziv i ovom skloništu koje djeluje za moju županiju u Sisačko-moslavačkoj županiji i kažem da pratim već dvije godine njihov rad, zaista pomažem, da je veliki broj volontera uključio se, kroz različite humanitarne akcije pomažemo, zaista sklonište itekako dobro radi i mislim da upravo ovakvo senzibiliziranje javnosti i pomoć puno više pridonosi upravo rješavanju problematike nasilje u obitelji. Hvala. Hvala. Pitanje će postaviti gospodin zastupnik Daniel Mondekar. Izvolite. **Mondekar, Daniel (SDP)** Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane ministrice i ministri, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Svoje pitanje upućujem predsjednici hrvatske Vlade gospođi Jadranki Kosor. U ovoj godini, dakle godini krize u kojoj se priča o velikim uštedama država će za administrativni aparat potrošiti oko 135 milijuna kuna više nego u 2008. godini. Dapače, čak i imamo više zaposlenih. Ministar zdravstva ima gotovo 300 službenika više, ministar Šuker oko 270, ministar Pankretić 160 a u razdoblju od srpnja 2008. do danas kada nas je tresla najžešća kriza i kada su deseci tisuća ljudi izgubili poslove Vlada je zaposlila gotovo tisuću 100 novih službenika. Prema procjeni Ministarstva uprave sada po ministarstvima radi gotovo 19 tisuća ljudi a danas će se raspravljati o tome da hrvatska Vlada dobije dva nova potpredsjednika čime će Hrvatska imati ukupno pet potpredsjednika što nemaju neke puno veće i bogatije države u Europi. Moje pitanje, dakle konkretno pitanje je koliko to košta porezne obveznike Republike Hrvatske koji plaćaju ove sve silne namete koje ste još dodatno uveli i kako se to uklapa u program štednje. (HDZ)** Gospodine predsjedniče. Gospodine zastupniče, to sve što činimo se uklapa u program štednje Vlade Republike Hrvatske kao što se vjerujem i vi sjećate kad je Vlada predlagala da se primjerice plaće državnih službenika, državnih i javnih vrate na razinu 2008. godine, dakle da se smanje za 6% upravo iz razloga koje spominjete onda ste i vi i vaša stranka bili žestoko protiv. Prema tome, mi dakako radimo sve što je nužno i što se mora napraviti. Sva zapošljavanja koja se događaju eventualno u ovom trenutku, kao što znate donijeli smo zabranu zapošljavanja i ono koje će se dogoditi bit će isključivo zbog jačanja administrativnih kapaciteta zbog završetka pregovora za ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju, tako da i ovi podaci koje iznosite jednim djelom nisu točni kao što nisu bili ni točni oni kojima ste optužili Vladu vezano za netočnosti o korištenju EU sredstava. Kao što znate, ništa od onoga što ste svojedobno i zapravo vrlo nedavno iznosili u javnosti oko natječaja za korištenje EU fondova nije bilo točno. Radilo se naprosto o nekim usklađivanjima i vjerujem da ste pročitali vrlo oštru oštru Europske komisije na vaše navode koje ste iznijeli na konferenciji za novinstvo, dakle koji nisu bili točni i ponovo su bili u službi optuživanja Vlade Republike Hrvatske da čini nešto protuzakonito i da je dakako nesposobna. Vi naravno kao oporbeni zastupnik imate pravo na svoje mišljenje ali evo vjerujem da ćete mi povjerovati da sve što ćemo i u budućnosti činiti pa onda i u skladu sa proračunom za slijedeću godinu će biti na crti štednje ali svakako nikako odricanje od onoga što zove administrativni kapacitet je da bi smo mogli završiti pregovore. I napokon želim reći, evo uz vaše pitanje, budući da često čujem, a i iz vaše stranke najave o tome da bi Hrvatska riješila sve svoje probleme kad bi npr. otpustila 50 tisuća, 70 tisuća, bilo je i takvih najava ljudi iz državne uprave da bismo onda sve probleme riješili. Naravno Vlada nije neodgovorna, Vlada to neće činiti, Vlada radi reformu državne uprave, inzistira na tome, ali svakako vodeći računa o svakom čovjeku, o njegovoj sudbini, o svakom radnom mjestu, i tako će kao što je danas biti i sutra, i slijedeće 2010. godine. Prema tome, zaključno, evo budite uvjereni da ćemo učiniti sve da se sva zapošljavanja koja će eventualno slijediti koriste isključivo za to da Hrvatska završi svoj posao i da sutra bude članica Europske unije, dakle 28. za istim stolom. Hvala vam lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala puno. Poštovana predsjednice, pa ajmo po redu. Ovako ukratko, ja bih zamolio pisani odgovor ako je moguće oko troškova državne administracije, uključujući sada i što ćemo dobiti dva nova potpredsjednika. Možemo kratko po redu. Što se tiče Fonda Europske unije, tu ćemo se još uskoro ponovo razgovarati. Na žalost mislim da će i vas neke stvari vrlo brzo neugodno iznenaditi. Pa očekujem da ćete onda i djelovati po tom pitanju, kad se još neke stvari izađu na vidjelo, danas što se konkretno događa. Ali druga stvar, ja nisam govorio o tome da treba otpuštati. Dapače, obrnuto, zašto se još zapošljavalo u trenutku totalne krize? Nitko nije rekao u mom pitanju da treba otpustiti 50 tisuća, ali nije bilo svrhe zapošljavati tisuću i 100 u trenutku kada desetci tisuća ljudi gubi posao. Inače, Europska unija, kada bi zbrojili koliko su vaši ministri, zastupnici svi po medijima i ovdje govorili o zapošljavanju zbog Europske unije, Hrvatska bi danas trebala po tome imati najefikasniju, najeuropskiju, najkvalitetniju državnu administraciju, bolju nego jedne Njemačke, ali mi to na žalost nemamo. Mi dapače smo pod krinkom Europske unije, paravanom Europskoj uniji imali čisto nepotističko zapošljavanje po kriteriju podobnosti. I to su problemi koji su nas jednim dijelom i doveli gdje jesmo danas. Hvala vam puno. Riječ ima za postaviti pitanje gospodin zastupnik Josip Đakić. Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, uvažena gospođo predsjednice Vlade, potpredsjednici Vlade, ministrice i ministri. Moje pitanje upućeno je državnom tajniku Ministarstva obrane i glasi, s obzirom na naše vojnike u mirovnim misijama, ja bih pitao da, nedavno smo obilježili 10 godina sudjelovanja hrvatskih vojnika u mirovnim misijama. Znamo da mi do danas, osim u Afganistanu gdje su raspoređeni na više različitih mjesta, sudjeluje i više od 10-ak UN-ovih misija diljem svijeta. Bilo je govora i i iz sigurnosnih, ali i iz logističkih, te financijskih razloga o mogućem okrupnjavanja snaga u Afganistanu, te istodobnom smanjenju broja misija u kojem sudjelujemo. Razmišlja li MORH o prijedlogu za smanjenje ukupnog broja misija u kojima sudjelujemo, te okrupnjavanju snaga u narednom razdoblju ili ne? Gospodin Mate Raboteg, državni tajnik će odgovoriti. **Raboteg, Mate** Hvala lijepo gospodine ministre. Gospodine zastupniče, da vi ste spomenuli mi smo upravo nedavno jednim međunarodnim skupom na Hrvatskom vojnom učilištu obilježili 10. obljetnicu sudjelovanja Republike Hrvatske u međunarodnim mirovnim misijama. I tijekom tih proteklih 10 godina mi bilježimo jedan konstantan rast broja pripadnika naših oružanih snaga koji sudjeluju u tim mirovnim misijama. Što se tiče mirovnih misija Ujedinjenih naroda, mi bilježimo značajan porast tijekom 2008. godine, gdje je u to vrijeme, dakle u odnosu na prethodnu 2007. godinu broj pripadnika mirovnih, oružanih snaga u mirovnim misijama Ujedinjenih nacija gotovo utrostručen, sa 46 pripadnika na 133. Tome imamo zahvaliti u prvom redu našim sudjelovanjem u mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija na Golanu, i to na jedan način koji daje novi kvalitet sudjelovanju naših oružanih snaga u mirovnim misijama gdje smo mi po prvi put sudjelovali sa jednom kompaktnom postrojbom od razine satnije od 95 I dakle imamo tamo vrlo zapaženu ulogu. Isto tako vi znate da već 6. godinu sudjelujemo u Afganistanu, u mirovnoj misiji pod vodstvom NATO-a, i također od 2008. godine sudjelujemo u mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija u Čadu i Srednjoj Afričkoj Republici, a nedavno smo početkom ove godine, Republika Hrvatska se uključila u naše bliže okružje, dakle sudjeluje u mirovnoj misiji KFOR na Kosovu, u jednoj dosta, to je jedna dosta složena operacija gdje sudjelujemo sa dva helikoptera i 20 pripadnika i dajemo izravnu potporu sastavnicama Američkih Država, Francuske, Portugala i mnogih drugih. Također se je naša Hrvatska ratna mornarica uključila u misiju Europske unije Atalanta, pored obala Somalije u sprečavanju piratstva. pređem malo bliže vašem pitanju, glede smanjenja našeg sudjelovanja u mirovnim misijama Ujedinjenih nacija. Mi smo dakle, procjenjujući naše prioritete, i s obzirom da smo ispunili neke naše strateške ciljeve, dakle postali nestalnim članom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, postali članica NATO saveza itd., mi tijekom 2009. godine zaista pristupamo postupnom smanjenju broja UN misija, tako da ćemo zaključno sa 2009. godinom zatvoriti mandat u 5 UN-ovih misija, primjerice Burundi, Haiti, Obala bjelokosti, Čad i Gruzija, i time se praktički smanjuje broj naših pripadnika ukidanjem tih misija za 25. Trenutno u misijama Ujedinjenih naroda mi imamo 126 pripadnika. Međutim, dakle mi smo ovom Viskom domu uputili jedan prijedlog za nastavak sudjelovanja naših pripadnika u mirovnim misijama Ujedinjenih naroda, za razdoblje 2010.-2012. godine, i gdje smo dakle u tom razdoblju destruktivno sada utvrdili da ćemo imati sve skupa 8 mirovnih misija UN-a sa otprilike 143 pripadnika oružanih snaga. Naravno taj broj je toliko velik u najvećoj mjeri zbog mirovine misije na Golanskoj visoravni. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. **Raboteg, Mate** Prema tome, da. Dakle, odgovor je smanjujemo broj misija Ujedinjenih nacija, definirali smo ih 8, i ove godine prekidamo sa

i da budu dostojni kao što su u Domovinskom ratu bili u vojničkim dužnostima koje obnašaju. Hvala vam lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Stjepan Milinković će postaviti pitanje. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Svoje pitanje upućujem ministru zdravstva i socijalne skrbi, dr. Darku Milinoviću. Zasigurno je gospodine ministre pozornost javnosti u posljednje usmjerena na pandemijsku gripu. U prilog toga govori i pitanje kolege Matkovića i naravno i vaš odgovor. Ohrabruje naravno i pripravnost zdravstvenog sustava. Ali u sjenu tog događaja jedan značajan skup na Plitvicama, gdje ste okupili kolege iz regije, naravno uključujući i kolege iz Austrije, Mađarske i Makedonije. To je medijski prošlo dosta manje zapaženo, ali je bio spomenut važan podatak, najnoviji i podaci Svjetske banke u svezi stanja u zdravstvu Republike Hrvatske. Pa vas molim da nam komentirate te najnovije podatke i što nam Svjetska banka ima za reći. Hvala lijepa.

u medijima je izašlo da se, prije 10-ak, 15 dana jedno izvješće iz Svjetske banke koje je na neki način kritiziralo zdravstveni sustav Republike Hrvatske da su zdravstveni pokazatelji dobri, ali uz visoki rast dugova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. To je izvješće staro dvije, dvije i pol godine, i upravo zbog njega smo išli u reformu zdravstvenog sustava. A neki mediji su to prenesli da je to izvješće iz Svjetske banke s obzirom na zdravstveni sustav nakon početka reforme zdravstvenog sustava. Ono što je Svjetska banka vrlo pohvalno se izrazila o zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske da je jedini zdravstveni sustav u Europi koji ovoga trena. Ako bih mogao ja odgovoriti, hvala lijepo. Da je ovo jedini zdravstveni sustav u Europi koji i u vrijeme krize i recesije ne stvara nove obveze. Evo reći ću nekoliko podataka Svjetske banke. Očekivani životni vijek 76 godina, što je usporedivo sa mnogim članicama Europske unije. Da je Hrvatska po zdravstvenim ishodima ima bolje rezultate od mnogih članica Europske unije, i ono što je bitno, što često napominjemo da je zadovoljstvo pacijenata hrvatskim zdravstvenim sustavom, naglašavam to su podaci Svjetske banke 3,63, dakle ocjena vrlo dobar, i bolji smo od Albanije, Bugarske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Češke, Estonije, Mađarske, Litve, Latvije, Crne gore, Poljske, Rumunjske i Slovačke. Napomenut ću još jednu stvar. Do prije godinu dana Hrvatski zdravstveni sustav je generirao svaki mjesec novi dug između 27 i 30 milijuna kuna. permanentno smanjujemo taj dug, i nakon 15 godina i u vrijeme krize, recesije ovo je prva godina kada neće biti potrebna sanacija hrvatskog zdravstvenog sustava, uz podizanje nivoa zdravstvene usluge u Republici Hrvatskoj. Naravno da su tome pridonijeli i racionalizacija unutar sustava. Napomenut ću kolokvijalno, zapravo ne kolokvijalno nego istinito, Hrvatska je isti broj lijekova prošle godine platila ove godine za 500 milijuna kuna manje kao i što je smanjila stopu bolovanja, pa evo na samo te dvije stavke racionalizirali milijardu kuna. I zbog svega ukupnog, i dakle reforme zdravstvenog sustava, i racionalizacija prvi put u Republici Hrvatskoj nakon 15-ak godina neće biti potrebna sanacija državnog proračuna ove godine. Hvala. Gospodin Milinković. Izvolite. glede financijske konsolidacije koji su temeljni cilj hrvatske Vlade i Ministarstva zdravstva. Ali se ne mogu na ovom mjestu ne prisjetiti istog vremena prošle godine ovdje u ovom Visokom domu, kada su se lomila koplja oko reforme zdravstvenog sustava. Pa vas pitam sve drage kolegice i kolege što bi danas bilo i kako bismo pripravni čekali ovu pandemiju i na koji način bismo se postavili. Zato vam čestitam na ovom svemu. Hvala lijepa. Hvala. Gospodin zastupnik Anton Mance. Izvolite. vezano uz ono aktualno pitanje o udžbenicima. Pa bih vas molio, s obzirom na, da je i danas ovdje bilo pitanje i kao da to ne treba staviti na dnevni red, da ako je nešto u Zakonu o udžbenicima, …/Govornik se ne razumije./… novosti ovaj Zakon o udžbenicima donosi u pogledu obnavljanja izbora i udžbenika, i na koji način novi Zakon bi trebao osigurati smanjenje izdataka za udžbenike? To su svi roditelji zainteresirani, mislim javnost da to itekako prati. Evo molim vas. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ministar Fuchs. Izvolite. Poštovani predsjedniče, uvaženi zastupniče. Naravno o ovom zakonu će sigurno u narednim danima biti puno govora u Hrvatskom saboru, ali vrlo kratko i vrlo precizno rečeno novo zakonsko rješenje na najdemokratskiji način bira udžbenike koji će se primjenjivati u školama. Što znači da u prvom krugu onaj udžbenik koji je usklađen, prijedlog udžbenika koji je usklađen sa nastavnim planom i programom za pojedine razrede u pojedinoj školi ulazi u široko natjecanje o čijoj kvaliteti glasaju svi nastavnici tog predmeta u hrvatskom obrazovnom sustavu, dakle u osnovnim školama ili u srednjim školama. Nakon toga oni udžbenici koji su dobili minimalno 10% podrške svih nastavnika u Republici Hrvatskoj za taj predmet, ulaze u završni krug. U tom završnom krugu, ovako virtualno govoreći od 10 udžbenika koji su inicijalno ušli na ocjenjivanje učiteljske javnosti, ulazi u finale recimo četiri udžbenika. Dakle, od četiri najbolja u drugom krugu ministarstvo onda pozivom nakladnicima da se izjasne o cijeni tog udžbenika bira dva najjeftinija. Potpuno je kriva teza da se na osnovu cijene biraju udžbenici. Udžbenici se biraju samo iz najboljih udžbenika na osnovu cijene. Nakon toga, ovaj zakon jednako tako predviđa donošenje udžbeničkog standarda koji potpuno jasno definira što je udžbenik, a što su pomoćna nastavna sredstva koji do

broja knjižnog materijala koji se kupovao za pojedini predmet su potpuno slobodno na tržištu, naravno uz provjeru sadržaja koji se u njima nalaze i nastavnici preporučuju njihovu upotrebu, ali i za njihovu upotrebu onda i snose odgovornost. Prema tome, neće se kupovati i ono po čemu se radi i po čemu se ne radi. su najgrublje novine. Ima naravno čitav niz detalja o kojima će biti riječi. Naravno da smo predvidjeli i mogućnost da se pojave dva ili tri udžbenika sa istom cijenom. Te sve odredbe u novom prijedlogu zakona postoje na koji način se rješavaju ti problemi. Moram reći da isto tako evo neki dan je bio okrugli stol. Ja sam iznenađen sa nekim stavovima koji su bili tu izrečeni. Recimo iznenađen sam stavom koji je došao od strane nakladnika da ovaj zakon podupire korupciju. Ja ne znam tko kani korumpirati direktore, direktore, odnosno ravnatelje, odnosno učitelje. Mogu vam osigurati da Vlada to sigurno neće činiti. Ne vjerujem da će činiti učenici ili da će to činiti roditelji. Jednako tako je jedna interesantna teza koja je izrečena da je ovo loš zakon, ali da su dosadašnji svi zakoni bili jako loši. A loš je zakon zato što u izradi ovog zakona nisu direktno sudjelovali nakladnici. A ja opet mogu odgovoriti jedino da u svim ovim lošim ranijim zakonima su nakladnici direktno sudjelovali u pisanju tih zakonskih rješenja. Prema tome, ja sam potpuno uvjeren i odgovorno tvrdim da ovaj zakon uvodi reda u udžbeničku politiku i uopće u regulacije normalnih troškova i cijene koštanja pojedinog udžbenika. Izvolite. **Mance, Anton (HDZ)** Evo ja se zahvaljujem na odgovoru i vjerujem da će i ovaj drugi dio kada se izaberu udžbenici i kada oni budu duže vrijedili da će itekako dobiti podršku i da će sigurno biti jeftinija nabavka udžbenika i jeftinije obrazovanje. Hvala vam. posljednji će postaviti pitanje gospodin zastupnik Boris Klemenić. Izvolite. **Klemenić, Boris (HSS)** Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče, uvaženi članovi Vlade, kolegice i kolege. Svoje pitanje uputit gospodinu ministru Damiru Bajsu ministru turizma. Svi smo svjesni nakon uspješne turističke sezone, ja vjerujem da su i kolege i kolegice zadovoljni isto kao i svi turistički djelatnici i građani Republike Hrvatske, da podvukavši crtu nakon ove sezone možemo samo čestitati i ministarstvu i ministru Bajsu na dobro odrađenom i pripremljenom poslu. No, međutim i naš hrvatski turizam je uglavnom najviše razvije u priobalju od Istre do Dubrovnika, pa me interesira upravo ono što vjerujem da interesira i i svekoliko pučanstvo, odnosno građanstvo Republike Hrvatske i sve nas ovdje, na koji način Ministarstvo turizma mislim razviti i onaj dio kontinentalnog turizma koji itekako ima veliki potencijal. A mislim da bi bilo kao i jedno potpitanje dobro čuti s obzirom da je ministar bio prisutan na sajmu turizma u Londonu, kao jednom od najvećih sajmova na svijetu, što je za zaključiti iz jednog takvog sajma, odnosno koja su predviđanja za sljedeću turističku sezonu? Hvala lijepo. Hvala gospodine predsjedniče. Hvala vam na pitanju gospodine saborski zastupniče. Reći ću da ste potpuno u pravu. Ova godina je bila teška, zahtjevna i neizvjesna zahvaljujući naravno otpornosti sektora, ali i mjerama Vlade, ova sezona je završila uspješno po hrvatski turizam i zbilja mi smo među najboljima na Mediteranu. Ono što ipak treba podcrtati jeste činjenica da u programu Vlade i u programu samog ministarstva piše da će što se tiče razvoja turizma nastaviti na programima i na kontinentu, ali i na turističkim nerazvijenim dijelovima Hrvatske razvijati turizam. Činjenica je da samo 5% od ukupnog rezultata se ostvari na kontinentalnom dijelu. Mi imamo desetak novih programa, programa kao što su Zelena brazda, kao što su Turizmom kroz regije i mnogi drugi koji idu za time da razvijaju kao prvo sadržaje na kontinentu, da potpomognu one koji žele investirati svoj novac i trud u tu vrstu djelatnosti i da stvorimo naravno i smještajne i druge kapacitete. Ovo što me ohrabruje da smo to napravili i ove godine, a da je interes duplo veći nego prošle godine i to je nešto što treba pozdraviti. hrvatski turizam treba zbilja imati jednu dugotrajnost kroz 365 dana u godini, ali isto tako načelno govoreći mora biti prisutan svagdje u Hrvatskoj. I to je lijepi način da se mogu plasirati i svoji vlastiti proizvodi kroz ovakav najjednostavniji način plasiranja turista koji je došao u tom segmentu. Što se tiče iduće godine, mogu naglasiti da se očekuje da ona bude nešto bolja nego ova godina. Međutim, kolege mi svi smo opisali ovu godinu kao godinu u kojoj je najbolje što je ona sada zapravo završila. Tako da minusi koji su veliki, prosjek minusa u svijetu je minus 8%. Kada gledamo naravno neke od europskih konkurenata, oni su i puno već. Grčka je na minus 22%, Španjolska na minus 10 itd. Jasno da je rezultat Hrvatske pozitivan. rekao sam i prije i naglasio sam. Ne trebamo se zanositi sa mišlju da će biti lako u 2010. godini ni izdaleka. Prognoze za Europu su nula, možda plus jedan i situacija u kojoj jesmo i od nas iziskuje da budemo preaktivni. Vlada i ministarstvo su već lansirali mjere za 2010. godinu. Mi smo pravovremeni i prvi praktički na Mediteranu i mi ćemo nastaviti sa nizom mjera koje će se nastaviti sa ukidanjem viza i nadalje. Prema tome, očekujemo jednu tešku godinu 2010. ali godinu u koju će hrvatski turizam ući spreman. Hvala. Hvala. Gospodin Boris Klemenić. Izvolite. **Klemenić, Boris (HSS)** Zahvaljujem se gospodine ministre na ovako iscrpnom odgovoru i želim samo puno sreće u svim projektima i u pripremi za sljedeću turističku sezonu. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepo. S tim smo završili Aktualno prije podne. Obavještavam da nastavljamo sa sjednicom u 15,00 sati sa točkama dnevnog reda o prijedlogu za izglasavanjem povjerenja potpredsjednicima i ministru. Molim zastupnike da ponesu ključiće, jer ćemo i glasovati nakon toga, nakon rasprave. I vidimo se u 15,00 sati sa ovim točkama dnevnog reda. Hvala lijepo. Hvala